poslanci! Namen Predloga zakona o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov je odpravljanje neenakosti pri obravnavi oseb, ki so prebolele raka, hepatitis C in se zdravijo, zaradi okužbe s HIV pri sklepanju zavarovalnih pogodb življenjskih

dobro jutro

Začenjam nadaljevanje 25. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim!

Vlade Urošu Vajglu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je novela Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki je osnovni zakon, s katerim se urejajo temeljne vsebine glede spodbujanja rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji. S predlogom novele zakona se prenašajo tiste določbe novelirane Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki jih je potrebno prenesti najprej rok za prenos teh je že potekel -, in sicer se nanaša na izdajo upravnih dovoljenj za postavitev naprav OVE, tako da se ureja splošna pravila glede postopka izdaje dovoljenj za postavitev naprav na OVE, katere faze zajema ta postopek, kaj trajanje postopka vključuje in kaj ne. Urejajo se roki za izdajo dovoljenj na prednostnih območjih in zunaj prednostnih območij, urejajo se roki za izdajo dovoljenj za fotonapetostne naprave na objektih ter najmanjših fotonapetnostnih naprav in urejajo se roki za izdajo dovoljenj za postavitev toplotnih črpalk. Zakon se sprejema po skrajšanem zakonodajnem postopku, saj gre za manj zahtevne uskladitve s pravnim redom EU in druge spremembe. Sprememba, s katero se ne prenaša direktiva, je sprememba prehodne določbe glede samooskrbe, in sicer se zaradi pričakovanega izjemno povečanega števila vlog za priklop sončnih elektrarn spreminja končni rok za vključitev v sistem samooskrbe z Netmeteringom, in to na način, da morajo končni odjemalci do konca letošnjega leta postaviti napravo za samooskrbo in oddati vlogo za priključitev, ne pa da morajo biti do takrat registrirani, in to posledično pomeni, da bi naprava morala biti do takrat že priključena. Da se zagotovi, da bodo naprave do predpisanega roka res postavljene, in se prepreči oddajanje praznih vlog, se določa, da morata biti vlogi priložena fotografija naprave ter izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da gre na fotografiji res za napravo, na katero se nanaša vloga. S tem se hkrati ohranja osnovni namen člena, ki je omogočiti vključitev v stari sistem samooskrbe zgolj tistim napravam, ki bodo postavljene v letošnjem letu, in po drugi strani, da se omogoči vključitev vsem odjemalcem, ki pravočasno postavijo napravo za samooskrbo. Kot vidite, predlog zakona torej ne uvaja sistemskih novosti temveč gre za manjšo nadgradnjo institutov, ki jih zakon že vsebuje. Na ministrstvu menimo, da je zakon pripravljen strokovno, sprejetje pa je nujno tudi zaradi roka za prenos spremenjene direktive, zato Državnemu zboru predlagamo, da ga podpre. ZUPANČIČ: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor in za predstavitev poročila dajem besedo podpredsedniku odbora, se opravičujem, predsedniku odbora, kolegu Tomažu Lahu. Izvolite. (Nadaljevanje) Spoštovane kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na svoji 22. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. Predstavnica predlagateljice je pojasnila, da se s predlogom zakona prenašajo določbe novelirane evropske direktive o spodbujanju uporabe obnovljivih virov, uporabe energije iz obnovljivih virov. Z njim se urejajo splošna pravila glede postopka izdaje upravnih dovoljenj za postavitev naprav na OVE in določajo se roki za izdajo dovoljenj. Na drugi strani je izpostavila spremembo, ki je predlog zakona prav tako vsebuje in ki se ne nanaša na prenos direktive, gre pa za spremembo prehodne določbe glede samooskrbe, ki zaradi pričakovanega večjega števila vlog za postavitev sončnih elektrarn spreminja končni rok za vključitev v sistem samooskrbe z NET meteringom na način, da morajo končni odjemalci do 31. decembra 2024 postaviti napravo za samooskrbo in oddati vlogo za priključitev glede na veljavni zakon bi do takrat morali biti že registrirani kot končni odjemalci. Samooskrbo, kar pa pomeni, da bi naprava morala biti do takrat že priključena. S spremembo se bo zagotovilo izvajanje osnovnega namena člena, ki omogoča vključitev v stari sistem samooskrbe zgolj tistim napravam, ki bodo postavljeni v letu 2024 in ki omogoča vključitev vsem odjemalcem, ki bodo pravočasno postavili napravo za samooskrbo, tako da ne bodo mogli zamuditi zakonskega roka zaradi prepozne izvedbe priklopa s strani operaterja, če se eventualno to dogaja. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila v okviru svojih pristojnosti in o njem podala pisno mnenje. Predstavnica ZPS je poudarila, da so v njem opozorili na potrebo po večji jasnosti in določnosti besedila ter da so bili s predlaganimi amandmaji njihovi pomisleki odpravljeni. Predstavnik Državnega sveta je povedal, da Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj podpira predlog zakona, ki odjemalcem sončno elektrarno, za katero bodo do konca leta oddali vlogo, omogoča priključitev v sistem samooskrbe, čeprav jih distribucijski operater morda ne bo uspel pravočasno do konca leta priključiti kot končni odjemalec samooskrbo. Dejal je, da komisija prav tako podpira predlagano časovno omejitev trajanja postopka izdaje dovoljenj za projekte po prednostnih območjih umeščanja naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov na največ eno leto, hkrati pa opozarja, da bo to povzročilo časovne pritiske na nosilce urejanja prostora ter vodenje postopkov na upravnih enotah, kjer se že dlje časa sooča tudi s kadrovsko oziroma strokovno podhranjenostjo. V zvezi s kršenjem določb 38. člena zakona o spodbujanju uporabe OVE s strani dobaviteljev električne energije pa je dodal, da se komisija sprašuje o odzivnosti inšpekcijskih služb. V razpravi so v poslanski skupini NSi pojasnili, da predloga zakona ne podpirajo in da jih skrbi ali bodo upravne enote zmogle obravnavati povečano število vlog. V Poslanski skupini SDS so dejali, da bi se pri prenosu evropskih direktiv morali bolj osredotočiti na to, kaj bi v okviru njih veljalo najbolj optimalno uveljaviti za Slovenijo in kako jih bomo implementirali. Saj ne gre za uredbe, ki terjajo dobesedni prenos. V Poslanski skupini Svoboda, so poudarili, da je evropske direktive treba implementirati kljub manevrskemu prostoru, ki ga ima država članica pri tem. In da se na področju energetike v Sloveniji to počne premišljeno. Povedali so tudi, da podpira spremembe, ki boljše definirajo zadeve okrog samooskrbe in boljše definirajo zadeve za odjemalce, saj se rok za lanske vloge izteče konec letošnjega leta iz vidika priključitve na omrežje. Državna sekretarka pa je v sklepnem delu razprave izpostavila, da predlog zakona predstavlja najboljši strokovni predlog implementacije direktive, ki je prestal javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, zato je predlagala njegovo sprejetje. Odbor je po razpravi sprejel večje število svojih amandmajev in nato glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija -Krščanski demokrati, zanjo doktorica Vida Čadonič Špelič. Izvolite.

Danes prenašamo še drugi del te direktive z namenom pospeševanja rabe energije iz obnovljenih virov. V Novi Sloveniji ponovno ugotavljamo, da govorimo le o vetrni in sončni energiji, medtem ko hidroenergija sploh ni omenjena kot možen obnovljivi vir. Očitno Vlada ne vidi nobenega potenciala v tej energiji, čeprav je Slovenija bogata z vodnimi viri. Favoriziramo le določene vrste OVE, predvsem sončno energijo. Ta ima v prihodnosti gotovo velik potencial, a le pod pogojem, da bo država kot dober gospodar ravnala po načelu pravičnosti, kar pomeni, da ne bo rokohitrsko spreminjala pogojev, ki jih je pravkar sprejela, da ne bo državljanom enkrat ponudila ugodnih pogojev, vključno s subvencijami, naslednji trenutek pa jih kaznovala z novimi obremenitvami. Poglejmo samo zgodbo z novim sistemom obračunavanja omrežnine. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje je agencija kot neodvisni organ sprejela že pred dvema letoma, to je 1. oktobra letos torej naj bi se začel uporabljati nov način zaračunavanja. Cilj torej naj bi bil pravičnejša porazdelitev stroškov med vse odjemalce, dolgoročno pa naj bi spodbudila uporabnike k učinkoviti rabi omrežij. Gre za zapleten in seveda za povprečnega uporabnika nerazumljiv način izračunavanja. Kaznuje tiste, ki so v preteklosti s spodbudo države največ vlagali v zeleni prehod za nameščanje sončnih elektrarn in s prilagoditvijo načina ogrevanja s toplotnimi črpalkami. Država je za te ljudi pravila igre spremenila za nazaj, s čimer je močno posegla v ekonomsko upravičenost prej omenjenih investicij. Je pa Vlada z novelo zakona, ki ga obravnavamo danes, podaljšala rok za vključitev v sistem samooskrbe s sistemom neto meritev. Odjemalci morajo torej do 31. decembra letos postaviti napravo za samooskrbo in le oddati vlogo za priključitev. V Sloveniji se rado zaplete. Danes veljajo ta, jutri druga pravila. Takšen način seveda ne prinaša zaupanja v pravno državo, kjer morajo dogovorjene stvari veljati, vendarle za daljše časovno obdobje. Stroškov nadgradnje distribucijskega omrežja ne moremo naprtiti uporabnikom. Na vse anomalije, o katerih sem govorila, smo pravočasno opozarjali v Novi Sloveniji. Opozarjala je tudi Gospodarska zbornica in drugi gospodarski odjemalci, vendar so bili neuspešni. Se je pa prejšnji teden koalicija, vendarle zbudila in ugotovila, da bo nova metodologija vplivala na življenjske stroške prebivalcev in na poslovno okolje v Sloveniji in zahtevala zamrznitev izvajanja novega sistema ter preveritev, ali nov sistem obračunavanja omrežnine res zagotavlja pravičnost. Celo sam predsednik Vlade je bil ogorčen in je zahteval in tudi naredil, da je v četrtek, prejšnji četrtek Vlada sprejela Sklep o podaljšanju regulacije cen električne energije za naslednja štiri leta. Ker se seveda zavedate, da so kljub številnim opozorilom povsem nekritično zagovarjali ukrepe agencije morate zdaj seveda ad hoc s hitrimi rešitvami začeti blažiti učinke oziroma preprečiti učinke, ki tega sistema, ki, vsaj tako se je izkazalo, niso bili pravični za vse odjemalce. V Novi Sloveniji se sprašujemo, kako naj bi ljudje še zaupali tej Vladi, ko tako hitro zagotavlja, spreminja svoje sisteme, ki imajo velik vpliv na življenje ljudi. Sprašujemo, se bo sploh še smiselno vlagati v sončne elektrarne ob dejstvu, da država vedno znova preseneča in spreminja pogoje obračunavanja, lahko tudi z retrogradno veljavnostjo. Zaradi vsega 4.

Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije je eden ključnih korakov za reševanje podnebnih izzivov, krepitev energetske varnosti in zagotavljanje trajnostnega razvoja. Slovenija je na tem področju usmerjena k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, opuščanju fosilnih goriv ter zmanjšanju energetske odvisnosti od tretjih držav, pri čemer je povečanje rabe obnovljivih virov bistvenega pomena. Evropska unija na področju obnovljivih virov uvaja strategije in ukrepe, katere smernice sprejemamo tudi v Sloveniji. Zeleni prehod kot osrednji del evropske strategije pomeni za našo državo transformacijo gospodarstva in družbe z zmanjšanjem ogljičnega odtisa in spodbujanjem trajnostne rabe naravnih virov. Ta prehod zahteva uskladitev naše zakonodaje z evropsko direktivo, ki ureja uporabo energije iz obnovljivih virov. Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije predvideva skrajšanje rokov in poenostavitev postopkov za izdajanje dovoljenj za gradnjo naprav, povezanih z obnovljivimi viri energije. Te rešitve so bistvene za investitorje in olajšanje prehoda na trajnostno energetsko prihodnost. Slovenija pri tem spodbuja rabo sončne, vetrne, vodne energije ter biomase, pri čemer pa mora ohranjati osrednjo vlogo varovanja narave in izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev. Ob tem je nujno potrebno zagotoviti pravičnost in uravnoteženost prehoda. Hitre spremembe lahko povzročijo ekonomske in socialne izzive, zlasti v regijah, ki so odvisne od premogovništva in drugih tradicionalnih energetskih panog. Potrebna je dodatna podpora za te regije, da se prepreči izguba delovnih mest, povečanje tveganja energetske revščine in dodatne socialne obremenitve. Prehod na obnovljive vire mora biti skrbno načrtovan, saj lahko visoki stroški infrastrukturnih investicij privedejo do višjih cen energije za gospodinjstva, zlasti tista z nižjimi dohodki. Zato je nujno, da se te stroške omili z ustreznimi subvencijami in podporo ranljivim skupinam. Strinjamo se, da je prehod na obnovljive vire ključen za trajnostno prihodnost in zmanjšanje stroškov energije, vendar mora biti ta prehod izveden postopno, premišljeno ter s poudarkom na minimalnem vplivu na okolje in družbo. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije je pomemben korak pri izpolnjevanju obveznosti Slovenije do Evropske unije ter za izboljšanje učinkovitosti postopkov pri uporabi obnovljivih virov. Predlagane spremembe so ključne za hitrejšo in uspešnejšo implementacijo obnovljivih virov, zato bomo poslanke in poslanci Socialnih demokratov zakon večinsko podprli. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Spoštovana predsednica, spoštovani zbor, spoštovana javnost! S predlogom zakona, ki ga danes obravnavamo, se Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije usklajuje s spremembami evropske direktive. Predlog zakona vsebuje določbe s katerimi se zakon spreminja in dopolnjuje z določbami, ki so potrebne za prenos členov spremenjene direktive Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. zakonom se urejajo splošna pravila glede postopka izdaje dovoljenj za postavitev naprav na OVE, to je, katere faze zajema postopek, kaj trajanje postopka vključuje in česa ne, urejajo se roki za izdajo dovoljenj na prednostnih območjih in zunaj prednostnih območij s skrajšanimi roki za primere obnov, postavitve manjših naprav ter objektov za shranjevanje električne energije ali toplote na isti lokaciji, urejajo se roki za izdajo dovoljenj za fotonapetostne naprave na umetnih strukturah ter najmanjših fotonapetost naprav, urejajo se tudi roki za izdajo dovoljenj za postavitev toplotnih črpalk ter pristojnost oziroma naloge centra za podpore na ministrstvu, pristojnem za energijo, 5. TRAK: (NB) – 9.20 (Nadaljevanje) da Ministrstvu pristojnem za energijo poroča glede spoštovanja rokov za izdajo dovoljenj. Spreminja se tudi končni rok za vključitev v sistem samooskrbe z NET meteringom na način, da morajo končni odjemalci do 31. decembra letos postaviti napravo za samooskrbo in oddati vlogo za priključitev. priključitev. Gre za tehnične spremembe, ki pa bodo še dodatno spodbudile rabo obnovljivih virov energije in vlaganje vanje. Danes je namreč bolj kot kdajkoli prej nujno, da prenehamo kuriti fosilna goriva in preidemo na obnovljive vire energije. Ker smo desetletja odlašali s tem, smo prišli do stanja, kjer moramo čez noč radikalno zmanjšati obseg fosilnih goriv in povečati delež obnovljivih virov energije. Zato je pospešena gradnja in povečan obseg vlaganj v obnovljive vire "sin qua non". Obnovljivi viri energije predstavljajo tudi potencial za demokratizacijo in decentralizacijo elektromagnetnega sistema, česar ostali viri energije ne omogočajo, saj se tam proizvodnja ohranja v rokah velikih, dragih in tehnološko zapletenih proizvodnih kapacitet. S katerimi upravlja tehnokracija. Zlasti velik potencial za demokratizacijo in decentralizacijo proizvodnje predstavlja izkoriščanje sončne in vetrne energije. Ta dva vira omogočata lokalno samooskrbo, s čimer energija ni več blago, ampak neposredno zadovoljuje potrebe proizvajalcev in potrošnikov. Tehnologija OVE omogoča oblikovanje energetskih skupnosti oziroma zadrug, kar pomeni, da gre v zamejenem obsegu za podružbeno produkcijo energije, ki jo je mogoče demokratično upravljati. Vse to ima posledice v družbenih odnosih moči, nujno je vsekakor soglasje lokalnih skupnosti. Sončne elektrarne in preprostejše vetrnice ne zahtevajo specifičnih veščin in jih lahko namešča ter popravlja lokalni tehnično podkovani kader. Obenem je tehnologija OVE zaradi ogromne industrijske baze za produkcijo, ki jo je zgradila Kitajska, cenovno dostopna tudi za periferne države, kar odpira nove možnosti za alternativni razvoj. A vse to je potencial, ki se lahko realizira ob pravih političnih pogojih. Na drugi strani namreč vidimo rešitve kapitala v obliki sončnih ali vetrnih farm in poskusov nadzora nad tehnologijo. Z novelo zakona se prenaša EU direktiva, spremembe pa bodo pripomogle k boljšemu in hitrejšemu spodbujanju izgradnje proizvodnih kapacitet obnovljivih virov energije, zato v Levici predlog zakona podpiramo. Hvala lepa. Za Poslansko skupino Svoboda bo stališče predstavil kolega Teodor Uranič. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije je ključni zakonski predpis s katerim Republika Slovenija ureja pravni okvir za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Predmetni predlog novele zakona vključuje predvsem določbe novelirane direktive Evropske unije o spodbujanju porabe energije iz obnovljivih virov, ki jih je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo, upošteva ugotovljene pomanjkljivosti, ki so se izkazale med izvajanjem zakona v praksi in aktualne razmere na področju postavitev in priključevanja fotonapetost naprav na elektroenergetsko omrežje. V skladu z novim 16.d členom direktive se z novelo odpravlja ločena obravnava naprav s priključno močjo do 20 kilovatov in naprav s priključno močjo do 50 kilovatov in se uvede enoten enomesečni rok za izdajo soglasja za priključitev za naprave s priključno močjo do 50 Z novelo zakona se nadalje vsebinsko dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo določbe veljavnega zakona, kjer so predpisane naloge državnih organov, organov občin in nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo na določanje pogojev in mnenj v postopkih prostorskega načrtovanja, vezanih na gradnjo ali obnovo različnih vrst lokalne energetske infrastrukture, ki se nahaja znotraj industrijskih, storitvenih ali stanovanjskih območij, natančneje

Poleg implementacije določenih vsebin omenjene direktive se z novelo zakona upoštevajo ugotovljene pomanjkljivosti vsebine, ki so se izkazale med izvajanjem zakona v praksi, kot tudi aktualne razmere na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije. Veljavni zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije določa, da imajo končni odjemalci, ki so priključeni na distribucijsko omrežje, pravico, da postanejo končni odjemalci s samooskrbo z električno energijo in jo uveljavljajo bodisi samostojno, bodisi v okviru skupnostne samooskrbe ali z agregirani z istim namenom, to je spodbujanje izkoriščanja OVE, so bile vzpostavljene tudi podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, katerih namen je zagotavljanje finančne pomoči investitorjev v naprave na obnovljive vire energije. Ministrstvo pristojno za energijo, je med upravičenci do podpornih shem, to je lastniki naprav, zaznalo, da želijo nekateri svoje obstoječe naprave vključiti v sistem skupnostne oziroma individualne samooskrbe, kar bi posledično pomenilo, da bi bili upravičeni plačila prispevka o zagotavljanju podpor proizvodnje energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in prispevka za rabo energije. Za povečanje energijske energetske učinkovitosti glede na navedeno se z novelo Zakona o definiciji pojma naprava za samooskrbo doda, da med naprave za samooskrbo ne sodijo proizvodne naprave, ki so ali so bile vključene v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na podlagi Energetskega zakona. S to na videz manjšo dopolnitvijo besedila se bo preprečilo dvojno financiranje starih naprav, ki so bile preko podpornih shem že poplačane. V luči zasledovanja cilja se z novelo zakona ravno tako spreminja vsebina člena zakona, kjer so definirane pravice končnih odjemalcev s samooskrbo. Veljavni člen namreč omogoča končnemu odjemalcu samooskrbo, vstop v podporno shemo. In izbiro podpore, s črtanjem te možnosti se za osebe, ki imajo status odjemalca samooskrbo, uvedejo enake omejitve kot za lastnike naprav, ki so že bile vključene v podporno shemo. Zaradi objektivnih razlogov in upoštevanju okoliščin na katerih odjemalci samooskrbo nimajo vpliva, se z novelo zakona spreminjajo prehodne določbe, kjer so določeni roki za registracijo in vstop končnih odjemalcev s samooskrbo v tako imenovani net metering. Leta 2023 je namreč distribucijski operater prejel v obravnavo več kot 14000 vlog za izdajo soglasja za priključitev naprav na distribucijsko omrežje, obravnave katerih pa zaradi kadrovske in časovne stiske operater do roka ne bo mogel zaključiti. To bi posledično pomenilo, da zaradi objektivnih razlogov določeni odjemalci v sistem do predpisanega roka 31. 12. 2024 ne bi bili vključeni glede na navedeno se veljavna ureditev spremeni na način, da morajo investitorji do 31. 12. 2024 napravo postaviti in oddati zgolj vlogo za pridobitev soglasja za priključitev na omrežje. Z namenom preprečevanja zlorab pa mora vlagatelj v vlogi predložiti fotografijo naprave ter izjavo, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je naprava na fotografiji dejansko tista, ki jo želi vlagatelj vključiti v sistem. Namen predlagane spremembe je vključitev v sistem Netmeteringa vse naprave, ki so bile oziroma bodo postavljene v letu 2024, kar je tudi osnovni namen veljavne določbe. V Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo in podpiramo predlog novele Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, saj ta na ustrezen način naslavlja ugotovljene pomanjkljivosti in hkrati odraža

Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlagatelji predlagajo skrajšani postopek, saj se v slovenski pravni red delno prenaša novelirana Direktiva 218/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije, in sicer členi, ki jih je bilo potrebno prenesti do 1. junija, julija 2024. Gre za člene, ki se nanašajo na izdajo upravnih dovoljenj za postavitev naprav iz obnovljivih virov energije. Prenos določb direktive so predvsem postopkovne narave. Določa roke za izvedbo upravnih postopkov, pri čemer so dodane še manjše izboljšave določenih členov brez večjih vsebinskih sprememb. Poudariti je potrebno, da ne gre za uvajanje sistemskih novosti, temveč gre za manjšo nadgradnjo inštitutov, ki jih zakon že vsebuje. V Slovenski demokratski stranki omenjenemu zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili v petek 22. 11. v okviru glasovanj

boste vi, in sicer državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo, Juretu Trbiču. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, poslanci, ostali prisotni! Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Poglavitni namen te novele je uresničitev odločbe Ustavnega sodišča iz junija 2020 konkretno, ki ureja volilni spor. Obenem predlog zakona vsebuje tudi nekatere predloge Državne volilne komisije, na primer glede enotne informacijske podpore, povezljivosti podatkov ter poenostavlja volitve v svete ožjih delov občin. Rečemo lahko, da s sprejetimi spremembami in dopolnitvami predpisa bo varstvo volilne pravice bolj učinkovito, izvedba lokalnih volitev, pardon pa preprostejša in preglednejša, tako z vidika izvajalca, torej nosilca volilnega procesa kot z vidika oseb, ki na volitvah izvajajo svojo aktivno in pasivno volilno pravico. Tri poglavitne spremembe, ki jih ta novela prinaša so, kot že omenjeno, odprava neustavnosti glede volilnega spora, namreč predlog zakona zdaj celovito ureja volilni spor po dnevu glasovanja, in sicer širi aktivno legitimacijo in podaljšuje rok za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji. Predlog zakona ureja tudi vložitev tožbe na Upravno sodišče, in sicer določa, da lahko vsak vlagatelj ugovora pred občinsko komisijo v 15 dneh po objavi akta o izidu volitev vloži tožbo na sodišče. Volilni sodnik je tako upravno sodišče. Pri poslovanju z njimi pa zakon v primerjavi z drugimi postopki prinaša dve pomembni novosti, in sicer elektronsko vlaganje vlog in zahtevo, da lahko v postopku pred sodiščem stranka opravlja procesna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik ali odvetniška družba oziroma občinski odvetnik kadar je stranka občinska volilna komisija ali občina. Po uveljavitvi predlaganih sprememb se bo občinski svet zgolj seznanil z izvolitvijo članov, o zakonitosti volitev pa bo že presojal volilni organ ali sodišče. Druga pomembna sprememba, ki jo novela prinaša je omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov občinam. Namreč s predlagano novelo se določa omejitev zaračunavanja stroškov v breme občin. Predlagana rešitev temelji na ugotovitvi, da državni organi svoje naloge v času rednih lokalnih volitev izvajajo gotovo zaradi uresničevanja ustavno zagotovljene volilne pravice, zato ni utemeljeno, da svoje delo zaračunavajo občine, saj gre nenazadnje za organe, ki jim je z zakonom zapovedana obveznost, ki se nanaša na uresničevanje volilne pravice, tudi volilne pravice občanov v občinah. In tretja, že uvodoma malce omenjena, je sprememba, je določitev pravne podlage za povezovanje različnih evidenc in upravljanje osebnih podatkov, torej podlaga tudi za bolj digitaliziran proces. V skladu z 19. členom Zakona o evidenci volilne pravice imajo namreč neposreden vpogled in uporabo podatkov iz evidence volilne pravice tudi občinske volilne komisije. Da bi lahko to fazo opravili hitreje in bolj natančno, se s predlogom zakona določa pravna podlaga s katero se za namen preverjanja uporaba EMŠO podatki o kandidatih, ki jih v informacijski sistem vnesejo občinske volilne komisije tako, da se lahko to neposredno povežejo z računalniško računalniško povežejo, pardon, z evidenco volilne pravice.

Dovolite mi, da namesto zaključnih besed predlagam, da v primeru izpolnjenih poslovniških pogojev Državni zbor na tej seji opravi tudi tretjo obravnavo predloga zakona. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici kolegici Tereziji Novak. Izvolite. Še enkrat hvala za besedo. Spoštovani! Odbor je kot matično delovno telo na 24. redni seji dne 6. novembra 2024 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Uvodoma je predstavnik predlagatelja, državni sekretar Ministrstva za javno upravo podal dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavil bistvene rešitve, ki jih prinaša. Na to sta mnenje o predlogu zakona podala še predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Državnega sveta. V razpravi so v Poslanski skupini Svoboda poudarili, da predlog zakona prinaša več novosti, krepi poštenost in preglednost volilnega postopka in omogoča učinkovitejšo ter lažjo organizacijo lokalnih volitev, zato ga podpirajo. Med drugim so izpostavili, da predlog zakona odpravlja neustavnost glede volilnega spora in usklajuje Zakon o lokalnih volitvah z odločbo Ustavnega sodišča. Povedali so, da predlog zakona na novo ureja konstituiranje občinskega sveta, ki velja za vse občine enako. Pozdravili so rešitve, ki jih prinaša predlog zakona, med drugim določitev pogojev za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij, dodatno nagrajevanje tajnikov in predsednikov občinskih volilnih komisij večjih občin, omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov občinam in opredelitev v predlogu zakona, da se za lokalne volitve uporablja enotna informacijska podpora Državne volilne komisije. Povedali so, da vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe in tudi pripombam nekaterih združenj občin. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so izrazili strinjanje z nekaterimi rešitvami, ki jih prinaša predlog zakona. Med drugim, da se Občinski svet zgolj seznani z izvolitvijo članov, da se s predlogom zakona zagotovi pravna podlaga za povezovanje evidenc in upravljanje osebnih podatkov, da se omeji zaračunavanje stroškov državnih organov občinam in določi pogoje za imenovanje predsednikov in namestnikov volilnih komisij. Obrazložili so tudi predlagane amandmaje s strani njihove poslanske skupine. Izpostavili so, da se strinjajo s pomislekom Državnega sveta glede vzpostavitve volilne enote na območju celotne krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti, kar bo posledično pomenilo, da manjša naselja ne bodo imela svojih predstavnikov. Izpostavili so tudi predlog amandmaja odbora poslanke Poslanske skupine Svoboda k 24. členu predloga zakona in izrazili pomislek glede zagotavljanja ustrezne pravne varnosti, predlogu zakona ne bodo nasprotovali. Poslanka Poslanske skupine Nova Slovenija, Krščanski demokrati je poudarila, da podpirajo vse rešitve, ki prinašajo lažjo, hitrejšo in boljšo izvedbo lokalnih volitev, in da je potrebno pri tem slediti željam občin in občinskih združenj. Želijo si, da bi imeli v krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnostih na voljo najboljše kandidate, ki jih bodo predstavljali. Med drugim je omenila, da je potrebno prisluhniti prebivalkam in prebivalcem v lokalnih okoljih in jih spodbujati, da participirajo v krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnostih, saj se tako tako tudi pridobi uspešne občinske svetnike in župane. Ob tem je omenila tudi nov način nov plačni sistem v javnem sektorju, za katerega si želi, da bi se na področju lokalne samouprave čim prej implementiral. Predlogu zakona v poslanski skupini ne bodo nasprotovali. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe se je v dopolnilni obrazložitvi opredelila do predloga za amandma odbora poslanke Poslanske skupine Svoboda k 24. členu predloga zakona. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin koalicije, o amandmajih Poslanske skupine SDS in o predlogu za amandma odbora poslanskih skupin koalicije k 10. členu predloga zakona in o predlogu za amandma odbora poslanke magistrice Tamare Tamare Kozlovič k 24. členu predloga zakona. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije, oba amandmaja odbora ter vse člene predloga zakona. Hvala. (Nadaljevanje) Ker je Državni zbor na 23. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. In prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. novembra 2024, ki je objavljen na e-klopi. V razpravo dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Bi želel kdo razpravljati? Je interes, potem vas bom prosila za prijavo. Prosim za prijavo.

Samo en prijavljen razpravljavec, pa sem mislila, da ste tudi vi. Ste... Potem pa dajem besedo najprej kolegu Kosiju, pa potem še vam, kolegica Kozlovič. Ja, izvolite. Hvala spoštovana predsednica za besedo. Lep pozdrav vsem, spoštovani kolegi in kolegice, predstavniki ministrstva! Torej, Zakon o lokalnih volitvah je oziroma sprememba zakona seveda pomemben zakon, kajti zelo pomembno je, da se, da so volitve na lokalnem nivoju izvedene tako kot pač mora biti v skladu z Ustavo in tudi s to spremembo zakona se odpravljajo določene neustavnosti, pa tudi določene rešitve tega zakona prinašajo določen določen dobrobit in moram reči, da je to eden izmed redkih zakonov, kjer smo ga, kjer ga je koalicija oziroma na pobudo Vlade pripravila zelo sodelovanju tudi z opozicijo, tako da v tem primeru bi se vseeno zahvalil kolegici Kozlovič, ki je znala prisluhniti in da smo res tu sodelovali in se pogovarjali o teh zadevah. zdaj mi smo, tu bi seveda pozdravil določene rešitve, kot je to, da se občinski svet samo seznani z volilnim rezultatom, kajti res je nelogično, da bi pa v tem, da občinski svet še potem o tem odloča, ali je torej izvoljen župan in pa občinski svetniki potem dejansko, da lahko zavzamejo to funkcijo tudi glede evidenc, da se potem usklajujejo in pa tudi glede tega omejevanja stroškov s strani državnih inštitucij napram občinam, kajti bilo nepravično se mi zdi dosedanja ureditev, da so potem država, občina zaračunavali določene stroške in je prav, da se to omeji, kajti vseeno gre za neka dva pomembna organa in tudi občina nenazadnje pomemben lokalni organ v sklopu države. Zdaj določene, mi smo sicer dali amandmaje, ki smo jih že tudi dali na odboru in jim pač ponovno vložili, jaz bi temu 2. členu, pa bi kar na hitro vse skupaj, pa potem se več ne oglašam, da bomo čim prej rešili. Ta 2. člen mi smo torej s tem predlagali, da s tem, da državljani treh držav ne bi imeli več pravice voliti člana občinskega sveta in pa župana v bistvu v smislu tega, da bi se torej ta aktivna volilna pravica vzela, da se ne bi ponavljale zgodbe, ki so bile v preteklosti, te mahinacije, ko določen župan lahko dobi, pripelje ljudi v svojo občino in potem ti glasujejo za njega, tako imenovana zgodba o trenirkarjih, kar mislim, da bi bilo v redu. Potem smo dali še k 6. členu, ampak to mislim, da smo že tako ali tako rešili. V bistvu gre za to, da drugi člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki bi se lahko imenovali torej izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini na predlog političnih strank, katerih kandidati so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni v občinski svet, skupin volivcev in drugih organizacij občanov občanov v občini ter občanov, in sicer s tem predlagamo, da bi namestnik, ki imenuje, ena izmed predsedniki in namestniki volilnih komisij, imenuje ena izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov, vendar mislim, da je tu že tudi če bo to, potem spet koalicija tudi že to urejala in znala to prisluhniti. No, potem imamo nekaj sprememb glede ugovora. Tu se predlaga, da to je v bistvu ta sprememba 21. člena, da gre glede spremembe pravnega varstva predvsem glede pomanjkljivosti o poteku postopka sodnega varstva in pravice pred upravnim sodiščem, pač predlaga v bistvu s tem, da bi lahko torej vsakdo oziroma da se potem vlagatelj ugovora iz prejšnjega člena lahko, torej v osmih dneh, torej po objavi akta člena tega zakona vloži tožbo na sodišču. In potem v osmih dneh. No in potem je še 24. člen, kjer pač predlagamo amandma, da sodišče odloča v senatu treh sodnikov in da bi se to odločilo v roku 30 dneh od njenega prejema. Gre za to, da s tem predlagamo torej spremembo tega postopka odločanja v smislu, da bi bilo bolj zagotovljeno to pravno varstvo. In na koncu še ta 33. člen, kjer pa v smislu začetka uporabe in priprave analize predlagamo, da ta zakon začne veljati torej 15. dan po objavi Uradna lista. Vem, da bi Vlada Republike Slovenije v roku enega leta od prvih izvedenih rednih volitev razpisana, torej po tem zakonu, pripravila analizo in poroča Državnemu zboru o doseganju ciljev glede doseganja teh na področju volitev članov v krajevne in občinske svete. V bistvu gre za to, kar je bila polemika, s tem, ko bo krajevna skupnost in pa drugi mestni sveti postali zgolj ena volilna enota, menimo, da bo s tem onemogočeno, da bodo lahko zaselki, manjša naselja potem imeli svoje zastopnike v krajevnih oziroma teh mestnih svetih. To je toliko na kratko. Drugače pa v poslanski skupini zakonu ne bomo nasprotovali. Tako da v bistvu določenih, določenih rešitev, ampak bi pa vseeno prosil, če bi se to prisluhnilo tem in bi mogoče tudi katero od teh amandmajev podprli. Hvala. Hvala lepa. Kolegica magistrica Tamara Kozlovič, izvolite. javno upravo in seveda našim državljankam in državljanom, če nas danes spremljajo. Jaz bi se uvodoma zahvalila celotni ekipi Ministrstva za javno upravo. Namreč, spremljala sem kako so to novelo, ki jo danes obravnavamo, pripravljali. In moram povedati na glas, da so vodili zelo aktiven dialog z lokalnimi skupnostmi, ki je trajal dlje časa na številnih sestankih in to dokazuje samo to, da to kar smo govorili v času volitev, da bomo vodili aktivni dialog z različnimi deležniki, da to tudi izvajamo. Druga stvar, ki bi jo rada poudarila je ta, da že na matičnem delovnem telesu smo obravnavali številne amandmaje. Z njimi smo v največji meri odgovorili na določene pomisleke zakonodajnopravne službe in pa tudi pripombam občin, ki so jih še dodatno posredovali nam poslancem. Tako, da res smo skušali iskati ta kompromis s ciljem, da se bo občinam omogočilo lažjo izvedbo volitev, hkrati pa tudi krepilo zaupanje v izvedbo samih volilnih postopkov. Kaj prinaša novela? Veliko stvari kljub temu, da ni prav obširna. Ena izmed bistvenih rešitev je seveda odprava neustavnosti glede volilnega spora. Kar je ugotovilo Ustavno sodišče že leta 2020 in to je tudi še en dokaz, s katerim v koaliciji dokazujemo, da so nam odločitve Ustavnega sodišča pomembne in da jih želimo spoštovati, zato je danes ta novela samo še ena v nizu zakonov, ki smo jih v tem mandatu že sprejeli s ciljem odpraviti neustavnosti, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče. In verjamem, da do konca mandata bomo še kakšen zakon, ki bo to odpravil, sprejeli. Zakon pa v bistvu prinaša, kot sem že povedala, več rešitev. Ene izmed teh so, da se omeji zaračunavanje nekaterih stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev. To občinam bo zelo veliko pomenilo. 11. TRAK: (DAG) - 9.50 (nadaljevanje) ker so jim zaračunali določene stroške zaradi napak, ki jih je državni organ naredil. Zakon postavlja tudi pravne podlage za povezovanje evidenc in upravljanje osebnih podatkov kandidatov na lokalnih volitvah, kar seveda bo preprečilo številne napake in pospešilo in olajšalo postopke občinskim volilnim komisijam. Bolje se opredeljuje tudi v noveli zakona način imenovanja predsednikov in namestnikov ter volilnih komisij ter članov volilnih komisij. Dodatno se nadgrajuje predsednike in tajnike občinskih komisij, predvsem v tistih večjih občinah, ki imajo seveda bistveno več dela kot kot kakšne manjše občine, ki imajo denimo tudi manj krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Pomembna zadeva v zakonu je tudi ta, da se predlaga enotna ureditev konstituiranja občinskega sveta za vse občine, torej ta dikcija bo veljala za vse občine, kjer piše, da se mora občinski svet konstituirati najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev. Danes so nekatere občine ravnale malček po svoje. Tudi poznamo primere, kjer občina načrtno ni sklicala občinskega sveta. Dodatno zakon tudi formalizira pomoč državnih organov pri izvedbi lokalnih volitev tako, da bodo ti zavezani sodelovati in jih ne bo treba prav na veliko prepričevati. Pomembna dikcija v zakonu je tudi ta, da se Državni volilni komisiji da pravno podlago za zagotavljanje enotne informacijske podpore za izvedbo lokalnih volitev, čeprav se to v praksi izvaja že od leta 2006 in nenazadnje se krepi tudi vlogo sodišč pri zagotavljanju pravne varnosti izvedbe lokalnih volitev. Torej ena ključnih sprememb je ravno ta, da se jasno definira postopke za vložitev ugovorov v primeru zaznanih kršitev volilnega procesa in to to možnost imajo prav vsi volivci, kandidati, predstavniki liste kandidatov in tudi ostali. Torej, da pravočasno opozorijo na nepravilnosti, ki bi recimo vplivale na rezultat volitev. To je zgolj nekaj rešitev, ki jih prinaša zakon. In vesela sem, da občine to vsaj po pogovorih, ki sem jih z njimi imela, to pozdravljajo. Zdaj jaz se bom pridružila kolegu Kosu in bom kar v eni razpravi komentirala tudi vse amandmaje, ki so vloženi in se tudi kasneje ne bom posebej javljala. Dovolite mi, da predstavim dva amandmaja, ki smo ju vložili v Svobodi oziroma skupaj s koalicijo. Eden je amandma k 10. členu, kjer se v bistvu dopolnjuje člen s pripombo Državne volilne komisije, ki smo jo dobili v današnji obravnavi zakona, tako da s tem dokazujemo, da tudi prisluhnemo drugim državnim organom, če nam predlagajo določene pomisleke. In se jasno opredeljuje s tem predlaganim amandmajem, v kakšnem primeru se lahko uporablja enotno informacijsko podporo, predvsem predvsem v primeru predčasnih volitev. Ta amandma je vložila koalicija. Drugi amandma je pa amandma k 24. členu, ki smo ga vložili v Svobodi in v bistvu sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe, s katerim se še dodatno opredeljuje, v kakšnih primerih glavna obravnava ni potrebna, torej, ko gre za neke lažje neutemeljene kršitve in se s tem postopke bistveno pospeši in ne obremenjuje dodatno sodišč. Tako tudi s tem amandmajem v bistvu dokazujemo, da sledimo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Ker smo pa pri amandmaju k 2. členu, bom še malo pokomentirala amandmaje Poslanske skupine SDS. Torej, kar se tiče 2. člena,

TRAK: (SC) – 9.55 (nadaljevanje) povedal, se bi volilno pravico za člane volilne, Občinskega sveta odvzelo tistim tujcem, ki imajo stalno prebivališče v posamezni občini. Zdaj meni je ta amandma malček nenavaden predvsem, ker smo sedaj dva dni poslušali v parlamentu, ko smo obravnavali proračun kako so povprečnine prenizke, zakaj se jim ne da, občinam še več? In v bistvu mogoče so pozabili v opoziciji, da se v povprečnino vključuje tudi tujce s stalnim prebivališčem, torej tudi na račun tujcev s stalnim prebivališčem občine dobijo več sredstev, zato je nenavadno, če dejansko prispevajo v občinsko blagajno, da ne bi ta isti imeli tudi volilne pravice. Zdaj, kar se tiče pa ostalih amandmajev, pa v bistvu vsebinsko niso nič sporni ali pa, da se z njimi ne bi strinjali. Tako kot je kolega Kosi že povedal, smo se o njih pogovarjali. Mi samo ocenjujemo, da predlagane rešitve kot jih že predlaga zakon oziroma naši amandmaji, ki smo jih vložili, boljše rešujejo to kar tudi oni želijo rešiti in tukaj v bistvu me veseli, da cilji teh amandmajev so praktično enaki kot jih zasledujejo cilji, ki jih že določbe zakona vključujejo. Tako da samo v bistvu, zaradi tega jih v Svobodi ne bomo podprli. Bi pa za konec tudi jaz se zahvalila, tako koalicijskim kot tudi opozicijskim poslancem obeh opozicijskih skupin za konstruktivno sodelovanje, tako pri pripravi amandmajev za matično delovno telo, kot tudi za današnjo sejo. In s tem na nek način tudi vse stranke dokazujemo, da nam je mar za lokalno samoupravo in predvsem, da nam je mar, da se volitve izvedejo pošteno, pravično, transparentno in upam, da bomo tudi s pritiskom za ta zakon to tudi vsi skupaj potrdili. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo. In v razpravo dajem 6. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi tu kdo razpravljati? Ne, potem ne bo razprave. In v razpravo dajem 8. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Morda tu? Tudi ne, ne bo razprave. V razpravo dajem 10. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Tudi ne. V razpravo dajem 21. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi morda kdo besedo? Ne bo razprave. V razpravo dajem 24. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine Svoboda. Ni interesa za razpravo, potem ne bo razprave. In še en amandma imamo: v razpravo dajem 33. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče. Potem ne bo razprave. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v petek 22. 11. v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku oziroma predstavnici Vlade. Kateri bo? Jih ni. Potem pač ne bo njihovega, njihove obrazložitve. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora, kolegici Jožici Derganc. Izvolite. Spoštovana predsednica, poslanke in poslanci, vsi prisotni! Odbor je kot matično delovno telo na 24. redni seji dne 6. novembra 2024 obravnaval Predlog zakona o izvajanju uredbe EU o evropskem upravljanju podatkov.

2022/868 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem upravljanju podatkov in spremembi uredbe EU 2018/1724. Med drugim je izpostavil, da Evropski uniji ta zakonodaja omogoča hitrejši razvoj uspešnega podatkovnega gospodarstva in krepitev njene konkurenčnosti glede na velike tehnološke platforme. Pojasnil je tudi, da je bil namen vloženih amandmajev skladno z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, izboljšati jasnost in pravno varnost predlaganega zakona. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnimi smernicami ter pripravila pisno mnenje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila ključne poudarke iz pisnega mnenja ter pri tem opozorila na premajhno pomensko določljivost norm in upoštevanja temeljnega načela pravne države iz 2. člena Ustave. V zvezi s predlaganimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin je povedala, da so pripravljeni kot odziv na pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za državno ureditev, ki predlog zakona podpira. Med drugim je izpostavil, da je bil komisiji predstavljen predlog finančnih posledic predloga zakona predvidenih za leto 2025, ob tem je komisijo zanimalo, kako je to opredeljeno v proračunu Republike Slovenije za leti 2025 in 2026, ter skušal kot potek zaposlovanja, kakšen bo potek zaposlovanja, saj predlog zakona predvideva več novih delovnih mest za njegovo izvajanje. V krajši razpravi je bil član odbora iz Poslanske skupine SDS, ki predlogu zakona niso podprli, vendar mu tudi niso nasprotovali, izpostavil njegovo pomembnost za varnost in učinkovito upravljanje občutljivih podatkov. Med drugim je opozoril na določbo, ki ministru, pristojnemu za digitalno preobrazbo, nalaga, da v šestih mesecih od uveljavitve zakona določi cenik ter ob tem dodal, da bi bilo smiselno to področje še dodatno urediti Za zagotovitev večje preglednosti. Glede predlaganih amandmajev poslanskih skupin koalicije je izpostavil, da določeni sledijo priporočilom Zakonodajno-pravne službe in nekatere ne odpravljajo nekatere nejasnosti. V nadaljevanju je odbor sprejel amandmaje Poslanskih skupin Svoboda SD in Levica ter vse člene predloga zakona. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolegica doktorica Tatjana Greif. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani zbor, spoštovana javnost! Predlog zakona o izvajanju Uredbe o evropskem upravljanju podatkov zajema prilagoditve nacionalne zakonodaje uredbi 2002/868/EU, ureja področje ponovne uporabe podatkov, ki so jih ustvarili ali zbrali organi javnega sektorja ali drugi uporabniki proračunskih sredstev tako, da le ti predstavljajo korist družbi. Zakon tako postavlja okvir ponovne uporabe zaupnih poslovnih podatkov, vključno s poslovnimi skrivnostmi in okvir ponovne uporabe podatkov, za katere velja statistična zaupnost, podatkov varovanih s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, in osebnih podatkov v bazah, podatkov, ki jih hranijo organi javnega sektorja. Ti podatki so občutljivi, zato morajo biti, preden se dajo, na razpolago. Izpolnjene nekatere tehnične in postopkovne zahteve, tudi za to, da bi zagotovili spoštovanje pravic, ki jih imajo do takih podatkov druge osebe. Ministrstvo za digitalno preobrazbo se vzpostavlja kot enotno informacijsko točko za ponovno uporabo podatkov in kot pristojni organ, ki pomaga organom javnega sektorja pri odobritvi oziroma zavračanju zahtev za ponovno uporabo podatkov. Omenjena uredba in pričujoči predlog zakona torej uveljavljata tako imenovani podatkovni altruizem, ki pomeni prostovoljno deljenje podatkov na podlagi privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje ali na podlagi dovoljenj imetnikov podatkov za omogočanje uporabe njihovih ne osebnih, podatkov, ne da bi zahtevali ali prejeli nadomestilo, ki presega nadomestilo v povezavi z nastalimi stroški dajanja svojih podatkov na voljo, kjer je primerno za cilje v splošnem interesu, kot je določeno v nacionalnem pravu, kot na primer v zdravstvu, boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje mobilnosti, omogočanje razvoja, priprave in izkazovanja uradne statistike, izboljšanje opravljanja javnih storitev, oblikovanje javnih politik ali znanstveno raziskovanje v splošnem interesu. V Levici zakon pozdravljamo in podpiramo. Obenem bi si želeli, da bi ministrstvo pri predlogu šlo še dlje pri zagotavljanju najboljše javne koristi raziskav, ki nastanejo z uporabo ponovnih podatkov. Rezultati raziskav, ki nastanejo z uporabo podatkov iz delovanja javnega sektorja, bi morali biti javno objavljeni in tako na voljo najširši javnosti. S tem ustvarjamo najboljše pogoje za uporabo rezultatov, ki pripomorejo k izboljšanju segmentov za vse dele družbe. Podatki za ponovno uporabo so na voljo raziskovalcem neodplačno, zato menimo, da bi pod enakimi pogoji morale biti na voljo raziskave, ki nastanejo kot plod tega dela. S tem bi dosegli največje možne izkoristke podatkov, ki so na voljo, ter največje možne koristi za družbo kot celoto. Nesmiselno se nam zdi, da bi nek privatni poslovni subjekt s ponovno uporabo podatkov, ki jih je ustvaril javni sektor, ustvarjal dobiček, celotno družbo pa ne delil dognanj, do katerih je prišel. Tako se v Levici nadejamo, da se bo pri pripravi drugih področnih zakonov ustvarjalo zakonodajne rešitve, ki bodo omogočale kar najbolj smotrno ponovno uporabo podatkov ter javno objavo raziskav, ki iz njih izvirajo. Zakon bomo, kot rečeno, v Levici podprli. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Tereza Novak. Izvolite. Hvala za besedo. Današnji čas od nas zahteva odgovornost in vizijo za prihodnost naše države v digitalni dobi. Predlog zakona o izvajanju uredbe o evropskem upravljanju podatkov, o katerem bomo danes odločali ni zgolj prilagoditev nacionalne zakonodaje zahtevam Evropske unije, temveč je pomemben tudi v luči digitalne preobrazbe Slovenije, saj nas približuje k vzpostavitvi podatkovno varnega gospodarstva, kjer bodo inovacije, pravičnost in varnost podatkov temelj za njihovo okrepitev. Uredba EU o evropskem upravljanju podatkov, ki ji ta zakon sledi, predstavlja pomembno spremembo v načinu ravnanja s podatki na ravni celotne Evropske unije. Cilj je ustvariti skupni evropski podatkovni prostor, kjer bodo podatki dostopni pod jasnimi in pravičnimi pogoji ob hkratnem zagotavljanju najvišje ravni varstva osebnih podatkov in spoštovanja poslovne ter intelektualne zaupnosti Slovenija z usklajevanjem svoje zakonodaje z evropskimi pravili ne prispeva le k skupnemu razvoju Evropske unije, temveč si zagotavlja tudi enakovredno mesto med tehnološko naprednimi državami. Ključni poudarki predloga zakona zajemajo tri osrednje naloge. Prvič, Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo delovalo kot enotna informacijska točka, pristojni organ za pomoč pri odločanju o ponovni uporabi zaščitenih podatkov javnega sektorja in regulator za storitve posredovanja podatkov. Drugič, informacijski pooblaščenec bo varoval pravice državljanov, saj bo odločal o pritožbah zoper odločitve organov javnega sektorja glede dostopa do podatkov. In tretjič, inšpekcija za informacijsko družbo bo zagotavljala, da se zakon in evropska uredba izvajata skladno z najvišjimi standardi pravne države. Zakon ureja tudi posebne pogoje za ponovno uporabo zaščitenih podatkov javnega sektorja. Poudarek je na štirih ključnih kategorijah podatkov, ki so zaščiteni zaradi poslovne zaupnosti, statistične občutljivosti, intelektualne lastnine in osebnih podatkov. Na ta način se odpirajo vrata za raziskovalce, akademike in podjetja, ki želijo podatke uporabiti v znanstveno raziskovalne, zgodovinsko raziskovalne ali statistične namene, ob hkratnem zagotavljanju strogih etičnih standardov in varnostnih ukrepov. Poleg tega zakon predvideva pomembno podporo organizacijam za podatkovni altruizem, ki omogočajo 15. TRAK (VI) 10.10 (nadaljevanje) obdelavo podatkov za javno dobro. Te bodo imele jasno opredeljene pogoje za delovanje, nadzor pa bo zagotovljen preko registra. S tem se odpira nova dimenzija družbeno koristne uporabe podatkov, ki temelji na prostovoljni predaji podatkov v raziskovalne in inovativne namene. Digitalna preobrazba ni samo tehnološko vprašanje, ampak tudi vprašanje kako kot družba obvladujemo spremembe in krepimo zaupanje državljanov v storitve informacijske družbe. Zakon, ki je pred nami gradi pravno varnost in zagotavlja jasen okvir za upravljanje podatkov, kar je nujno za prihodnji razvoj. Pomembno je poudariti, da ta zakon ne prinaša le obveznosti, temveč tudi priložnosti. Predstavlja korak k vključujoči in trajnostni digitalni prihodnosti, kjer podatki niso zgolj vir dobička, temveč sredstvo za izboljšanje kakovosti življenja vseh nas. Prav zaradi tega zakon predvideva ustanovitev varnih okolij za obdelavo zaščitenih podatkov, kar bo omogočilo odgovorno in sledljivo ravnanje z njimi. Predvideva sredstva za implementacijo zakona, predvidena v proračunske načrte, dodatno pa bo Vlada zagotovila, da bo cenik storitev jasno opredeljen in stroški pregledni. To je zagotovilo, da bo zakon učinkovit, pravičen in trajnostno naravnan. Danes odločamo o tem, ali bomo kot družba znali izkoristiti podatke za inovacije in družbeni napredek. Odločamo o tem, ali bomo zagotovili, da Slovenija ostane konkurenčna in zaupanja vredna članica Evropske unije. Poslanski skupini Svoboda prepoznavamo pomembnost tega zakona in ga bomo zato podprli. Potrditev zakona o izvajanju uredbe o Evropskem upravljanju podatkov je zaveza prihodnosti, v kateri bo digitalizacija služila ljudem in ne obratno. Hvala lepa. Kolega Anton Šturbej bo predstavil stališče Slovenske poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. ANTON Predsednica, hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! O Predlogu zakona o izvajanju uredbe ES o evropskem upravljanju podatkov, predlog zakona, ki ga obravnavamo ureja vprašanja povezana z izvajanjem uredbe EU 2022/868 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30. maja 2022 o evropskem upravljanju podatkov in spremembi uredbe iz 2018/17-24. Z uredbo se urejajo pogoji za ponovno uporabo nekaterih podatkov, ki se hranijo oziroma jih hranijo organi javnega sektorja v Evropski uniji. Priglasitveni in nadzorni okvir, po katerem je možno opravljanje storitev za posredovanje podatkov, nastavljen je tudi okvir za prostovoljno registracijo subjektov, ki si to želijo, da zbirajo in obdelujejo podatke. Podatki za namen nesebičnega delovanja in mišljenja ter okvir za vzpostavitev evropskega odbora za podatkovne inovacije. Z uredbo se ureja področje storitev in plačila, zagotavlja varno okolje za obdelavo zaščitenih podatkov javnega sektorja, ki so bolj občutljive narave. Uredba ureja izvajanje pristojbin, prekrške in posledično tudi sankcije zanje. Menimo, da je predlog zakona premalo določen pri urejanju pooblastilih pristojnih organov in kaj pomenijo pristojbine za področje prekrškov, kjer merila in kriteriji niso dovolj jasni za uporabnika posameznika kot organizacije pri ponovni uporabi zaščitenih podatkov. Zato se zastavlja vprašanje pravne varnosti in zagotavljanja načela pravne države ter določnosti predpisov. Nejasna opredelitev ključnih rešitev bo povzročila negotovost ali je že izvajalec postavljen pred dejstvo ali deluje znotraj pravnega okvirja oziroma je že v prekršku načel pravne države. V predlogu zakona bi bilo smotrno določneje urediti pravila za zaračunavanje pristojbin in plačila storitev za ponovno uporabo podatkov oziroma uporabo varnega okolja. Za obdelavo zaščitenih podatkov, opredelitev zavezancev za plačilo in zaračunavanje pristojbine morajo biti določnejša. Razmerja bi morala biti urejena po načelu zakonitosti, določna in urejena po načelu zakonitosti na področju podatkov, kakor izhaja iz 147. in 120. člena Ustave.

Hvala za besedo. Pozdravljeni kolegice in kolegi! Cilj predloga zakona je prilagoditev nacionalne zakonodaje evropski uredbi. Z uredbo so urejeni pogoji za ponovno uporabo nekaterih kategorij podatkov, ki jih hranijo organi javnega sektorja. Urejen je tudi okvir za opravljanje storitev posredovanja podatkov preko ponudnikov storitev posrednikov podatkov. cilj uredbe in s tem tudi zakona je ustvariti enoten evropski podatkovni prostor, ki bo koristil tako posameznikom kot podjetjem. Zakon je potreben tudi za to, da se imenuje pristojni organ in se jim dodeli ustrezna pooblastila za opravljanje nalog, ki so sicer opredeljena v uredbi. Občine so opozorile, da bi lahko za njih nastale nove finančne posledice, zato so tudi pozvali, da se finančno breme občin ustrezno ovrednoti in upošteva pri zaračunavanju stroškov ter posledično seveda pri določitvi višine povprečnine.

in v Novi Sloveniji opozarjamo Vlado, da te stroške, kot že občine predlagajo, ovrednoti in jih upošteva pri določitvi povprečnine. Zdaj je že določena za letošnje leto, tudi za naslednje, morda se bo pa spreminjala. Prav tako pa je tudi ZPS kritična glede določitev vidikov predloga zakona. Predvsem pravi, da so nekateri deli v nejasni. Uredba EU sicer učinkuje neposredno, uskladitev našega pravnega reda z njo pa je, kot sem že prej rekla, zaradi določitve ustreznih in odgovornih organov. Torej,

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim doktorjem Martinom Premkom, Damjanom Zrimom in Natašo Sukič! Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, doktorju Martinu Premku. Izvolite.

Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi! Poslanci koalicije smo se odločili, da bomo v zakonodajni postopek vložili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim se bo na zakonski podlagi prepovedalo poveličevanje nacističnih in fašističnih ideologij, pa tudi z njimi povezanih kolaborantskih organizacij. Letos smo bili namreč na ulicah našega glavnega mesta priča zloveščim prizorom, ki jih poznamo iz zgodovine, pa smo mislili, da so tudi stvar zgodovine, pa očitno niso. Po ulicah so paradirale zamaskirane paravojaške skupine, sejale strah, grozile ljudem, nosile so bakle, vzklikale nacistična gesla ter kazale znake zločinskih enot SS iz II. svetovne vojne. Te skupine so celo objavljale posnetke, na katerih obešajo domnevne migrante, grozijo z maščevanji, pozivajo k sovraštvu in nasilju. Sicer take neonacistične skrajno desne skupine pri nas delujejo že nekaj časa. Vmes smo imeli tudi vzklikanje, da je Hitler heroj. Žalostno je pa, da povezave s temi skupinami vozijo tudi do nekaterih naših politikov. To se sicer ne dogaja samo pri nas, dogaja se tudi po ostali Evropi, kjer poveličevanje nacizma, fašizma se vse bolj pojavlja v javnosti. S tem se širi izključevanje 17. TRAK. (NB) - 10.20 (Nadaljevanje) To je popolnoma nesprejemljivo, saj je vsa povojna Evropa nastala na zmagi nad nacizmom in fašizmom. Nacizem in fašizem sta dve najbolj zločinski ideologiji v zgodovini človeštva, temeljita na sovraštvu in nasilju, krivi sta za holokavst. Edinstven primer zločina v človeški zgodovini, kjer so hoteli izbrisati cele rase, kot to navaja resolucija o evropski zavesti in totalitarizmu iz leta 2009. Mimogrede, ta resolucija enači totalitarne režime in na nobenem mestu ne enači nacizma, fašizma in komunizma, ampak pač obsoja vse totalitarne, avtoritarne režime, ne samo fašistične, nacistične in komunistične. Enačenje nacizma, fašizma in komunizma, je pa cilj skrajno desnih in neonacističnih skupin, da na ta način opravičujejo nacizem in s tem zmanjšujejo njegove zločine. In tako kot zanikanje holokavsta tudi vsakršno obujanje nacizma in fašizma, teh dveh zločinskih ideologij, nima prostora v javnem življenju. Poveličevanje spodbujanja nacizma tudi presega pravico do svobode govora. Tovrstne pojave v družbi je potrebno zatreti v kali. Žal pa Slovenija za razliko od večine demokratičnih držav do sedaj ni imela zakonske podlage, ki bi neposredno prepovedovala poveličevanje nacizma in fašizma.

Večkrat nam nekateri politiki tukaj dajejo za vzgled Republiko Avstrijo kot državo z demokratično, z dolgo demokratično tradicijo. Tam je vsakršno pripovedovanje nacizma in fašizma prepovedano, Avstrijci so prepovedali tudi poveličevanje ustaštva in slavljenje ustaštva v Pliberku, saj so pač rekli enostavno, to je bila vojska pod poveljstvom Adolfa Hitlerja. Tam z zaporom kaznujejo takoj vse, ki povzdigujejo nacizem in fašizem. Po drugi strani v Avstriji nemoteno deluje, ker je to demokratična država, nemoteno deluje Komunistična partija Avstrije kot legalna stranka, v Gradcu je celo županja in iz te stranke. tudi mi pravzaprav želimo to področje urediti samo tako kot je v Avstriji, Nemčiji in Italiji ter v ostalih demokratičnih državah, ker mislimo, da bomo s tem prispevali k utrjevanju demokracije, strpnosti in sožitja pri nas in v kolikor bodo izpolnjeni poslovniški pogoji predlagam, da se tretja obravnava tega zakona opravi

Hvala za besedo. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je kot matično telo na 24. redni seji 6. novembra 2024 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Uvodoma je predstavnik predlagatelja doktor Martin Martin Premk podal razloge za pripravo predloga zakona, dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter predstavil bistvene rešitve, ki jih ta prinaša. Nato so mnenje o predlogu zakona podali še predstavnici Zakonodajnopravne službe, ki je izpostavila bistvene poudarke iz pisnega mnenja in pojasnila, da se pripombe nanašajo predvsem na predvsem na 1. in 2. člen predloga zakona, ter na končno določbo 4. člena. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za državno ureditev in pojasnil, da komisija predloga zakona ne podpira. V razpravi so članice in člani odbora, ki predloga zakona niso podprli, med drugim poudarili, da bi morali prepovedati poveličevanje vseh, po njihovem mnenju, totalitarnih režimov, fašizma, nacizma, oziroma nacionalsocializma in komunizma. Zato so predlagali amandmaje, da se predlog zakona skladno s tem dopolni. Opozorili so, da po njihovem mnenju predlog zakona poveličuje komunistično ideologijo, saj komunizem ni uvrščen na seznam totalitarnih organizacij. Med drugim so izpostavili tudi 34. člen ustave, ki določa pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, kot tudi leta 2011 sprejeto določbo s katero je Ustavno sodišče razveljavilo poimenovane ulice, Titova ulica v Ljubljani. Člani odbora iz Poslanske skupine SDS so predlog zakona in se jo v nadaljevanju obstruirali. V nadaljevanju razprave so v Poslanski skupini Nova Slovenija poudarili, da je treba prepovedati vsa tista dejanja, ki bi lahko bila nevarna in bi pri ljudeh sprožila neugodje, ogroženost in strah. Po njihovem mnenju ima en del slovenskega naroda tudi ob besedi komunizem slabe občutke, zato so predlagali amandma k 2. členu. Razpravljavci, ki so predlog zakona podprli, so med drugim izpostavili, da bi morala vse, ne glede na politično pripadnost, skrbeti dogajanja, kot smo jim bili priče junija tega leta v središču Ljubljane, ko je okoli 50 neonacistov z demonstracijo nacističnih ter fašističnih simbolov in z odkrito sovražnostjo do določenih družbenih skupin paradiralo v Ljubljani in policija ni imela pravne podlage, da jih ustavi, pač pa le nadzoruje. Fašizem in nacizem sta namreč po svetu povzročili veliko trpljenja. Zaradi tega je treba dogodke, na katerih se poveličuje obe ideologiji, sankcionirati. Prav tako bi morali prepovedati medijem, da s tako retoriko in zapisi spodbujajo njuno poveličevanje. Pojasnili so tudi, da simbola rdeče zvezde ni mogoče primerjati s kljukastim križem. V zvezi z rdečo zvezdo, ki so jo nasprotniki predloga zakona označili za simbol totalitarizma, so izpostavili tudi sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, v kateri je sodišče presodilo, da rdeča zvezda ne predstavlja le simbola simbola komunizma. Med razpravo je predstavnik predlagatelja podal dodatna pojasnila. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin in na koncu sprejel amandmaje odbora, poslanskih skupin koalicije ter vse člene predloga zakona.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 ki je objavljen na e-klopi. V razpravo dajem 1. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Samo kolega Kosi, izvolite, imate besedo. Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim! Torej, danes bi pričakoval, da bomo tu v Državnem zboru sprejemali zakon, s katerim bi reševali izzive, s katerimi se danes ukvarja Slovenija. Pred nami so številni izzivi, padec gospodarstva v Evropi in tudi v Sloveniji, zdravstvene reforme in tako naprej. Vendar, ko pač koalicija nima rešitev, da eno ideološko temo, kajti tu je najlažje potem nekako sprejeti ljudi in nekako z ideologijo reševati, nekako zavreči oziroma zatreti, zasenčiti težave, s katerimi pa se dejansko država danes ukvarja. Pač, temu niste kos in potem z ideologijo to nekako zatrete. V Slovenski demokratski stranki ostro obsojamo in nasprotujemo kakršnimkoli totalitarnim režimom, kakršnemukoli poveličevanju totalitarnih režimov, kakršnokoli javno udejstvovanje, tudi kazanje teh simbolov in kakršnokoli pozivanje k smrti. Slišali smo, kaj se je dogajalo v Ljubljani. zelo zanimivo je, da pa vas ne moti to, kar se je dogajalo nekaj časa nazaj, ko so tu kolesarili mimo Državnega zbora številni in so imeli napise "Ubij janšiste", "Ubij Janeza Janšo", s sliko Janeza Janše, sliko čela, ustreljeno glavo in tako naprej. Tudi to je poziv k smrti, poziv k ubijanju nekoga, ki drugače misli. In

Jaz sem poslušal, primerjali ste Avstrijo, ampak Avstrija, avstrijski državljani in državljanke v preteklosti niso doživeli tega, kar so Slovenci in Slovenke.

preganjal in tudi ubijal nedolžne ljudi, vseh tistih, ki se s to ideologijo ne strinjajo, ki izražajo svojo svobodo govora in tako dalje. To je dejstvo. In to se je v Sloveniji dogajalo tako med II. svetovno vojno, po vojni temu smo priča številnim povojnim pobojem, ki so jih izvajali kdo drugi kot komunisti. In ko govorite o teh zadevah in tem predlogu zakona smo mi, potem dali amandma torej k 1. členu, kjer črtamo ta 1. člen, v katerem so navedene kolaborantske organizacije in v povezavi potem ta, prvič, v povezavi z drugim, kjer zraven, torej prepovedi uporabe fašistične in nacistične ideologije predlagamo, dopolnjujemo tudi prepoved uporabe komunistične ideologije, torej vseh, ki na javnem kraju na kakršenkoli način torej to ideologijo razkazuje in podpira, se torej prepoveduje in tudi ostro kaznuje. To seveda obrazlagamo s tem, da je dejstvo, da torej tako kot sem že povedal, je komunizem ideologija oziroma ki krši človekove pravice in temeljne svoboščine in tudi pri tem predlogu zakona ste pozabili na določene resolucije in deklaracijo Sveta Evrope. To je resolucija 1096, potem resolucija 1481, izjava Evropskega parlamenta o razglasitvi 23. avgusta kot evropskega dneva spomina na žrtve feminizma in nacizma in pa tudi Resolucija evropskega parlamenta iz leta 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. In zato pač predlagamo temu, da se to dopolni. Me pa zelo skrbi, dejstvo kar je mogoče namen tega zakona je tudi to, kar smo lahko slišali tudi v torek in videli v medijih, torej bilo jasno navedeno, da se torej, bom pa kar citiral, tako kot je bilo v teh medijih: "Torej se pod vodstvom stranke Svoboda menda slovenske javnosti vrača cenzura, se sprašuje marsikdo, ki je te dni bolj pozorno spremljal objave Grega Ciglerja, svetovalca poslanske skupine največje vladne stranke, kjer x Profilu Huda jama grozi s kaznijo, ki naj bi jo prinesel nov zakon o prepovedi povečevanja nacizma in fašizma. V objavah Profila sicer ni sledi o podpori kateremu koli totalitarizmu, med njimi najdemo predvsem stare časopise, članke, sporočili o medvojnih pobojih. Profil sicer ni povezan z društvom Huda Jama." - torej, preganjali boste prav to tistih, ki danes v Sloveniji govorijo resnico o dogajanju po vojni, o povojnih

In medtem ko predsednica države čestita novemu predsedniku in govori, kako bomo sodelovali z Združenimi državami Amerike, tudi zunanja ministrica, boste vi torej s takimi zadevami tožarili torej in hoteli prepoved celo lastnika x Profila? Ne bo vam uspelo. Gre za Združene države Amerike. In tu, kot tudi navajajo, kot je bilo v tem članku v vsakem primeru, to je pa torej, kot je novinar povedal, torej v vsakem primeru pa poveličevanje tretjega totalitarnega sistema, ki nam je bila v prejšnjem stoletju dovoljeno še naprej, torej komunizem bomo pa lahko povečevali. Še več, z milijonskimi zneski je podprt tudi z denarjem slehernega davkoplačevalca celo tistih, ki so sorodniki žrtev o katerih piše Profil Huda Jama, to lahko danes tudi vidimo.

In še bolj huje je pa to, da so pa zraven tudi otroci. Otroci, oblečeni v partizane, s puško v rokah, otroci z orožjem v rokah. To vam ni sporno. Sporno vam je martinovanje v šolski telovadnici, torej običaj. To vam ni sporno. Sporno je torej, ko v Sloveniji obeležujemo pomemben praznik, ljudski običaj, kajti vino ni alkoholna pijača, je nekaj več. Vino je tisto, kar lahko Slovenija se pohvali, kar smo znani svetu. Vino je kultura. Vino ni zgolj pijančevanje, vino je kultura. Vino je celo zdravo. In ponosen sem na vino, ker prihaja iz /nerazumljivo/ dežela in tudi mislim, da smo vsi Slovenci lahko ponosni, da imamo zelo kvalitetna vina. Ampak vam je to sporno. Ni pa vam sporno to, da pa otroci, majhni otroci s puško v rokah hodijo tam in so ponosni. To je dejansko, veste, ko daš puško v roko otroku. In kar je povedal zgodovinar Damjan Hančič, se jasno vidi, citiram: »Se jasno vidi, da je diktator Tito kriv za triinpolkrat več slovenskih žrtev v tem obdobju kot Mussolini.« Dejstvo je, da je pod komunizmom nedolžno umrlo več Slovenk in Slovencev, kot pod nacizmom in fašizmom. Končali so v jamah,

ampak to vam ni mar. Tega vam ni mar, da to obsodite. In citiram naprej: "A ne samo zdaj, ko se vse meri z dvojnimi vatli, se pač obsoja samo en totalitarizem, ne pa drugega. Kar se v bistvu bojim je to, da bo ta zakon odprl preganjanje vseh drugače mislečih v smislu, da tisti, ki bomo še naprej kritični do komunizma, ne samo do nacizma, fašizma, bomo samo malo čudno obravnavani." Točno to je vaš namen, to je vaš namen. Torej, v svobodi uvajate cenzuro. Točno to. je tudi to, kar je bilo včeraj, ko je v Evropskem parlamentu, mislim, da se tam poziva na party, ex party, kako bomo obeležili dan Jugoslavije. Jugoslavije ni več, ljudje. Kolegi in kolegice, Jugoslavije ni več, zato so se borili, zato so marsikateri, številni Slovenci in Slovenke leta 1991 plačali tudi z življenjem, zato, da danes živimo v samostojni in svobodni Sloveniji. Slovenci smo vso svojo zgodovino živeli pod drugimi narodi, ampak smo preživeli, ker smo imeli narodno zavest in smo ohranjali svojo kulturo, svoj jezik, svoje običaje. Upirali smo se vsem. In danes prav zato so to mnogi tudi plačali s svojim življenjem, prav zato, da lahko danes živimo svobodno.

če je morda gospod Kosi že kdaj slišal za Inštitut za novejšo zgodovino, ker samo Inštitut za novejšo zgodovino ima številke smrtnih žrtev v Sloveniji. In to, da so pač partizani pobili več ljudi kot okupator je seveda izmišljeno. To ne velja ne za področje Slovenije, ne za področje Jugoslavije ne za vojni pa tudi ne za povojni čas. Vemo, po preštetih smrtnih žrtvah Inštituta za novejšo zgodovino, okoli 15 tisoč Slovencev in Slovenk je umrlo po maju 1945 po kapitulaciji Nemčije in 85 tisoč jih je umrlo do maja 2045. Ampak teh 85 tisoč prej gospodu Kosiju sploh niso pomembni. Važno je samo tisto, kar se je zgodilo

Ko sta po dveh atomskih bombah, v katerih je umrlo ogromno civilistov mnogi od njih ne bodo imeli groba, bila končana vojna, ki ni potekala samo pri nas, ampak po celem svetu. In še enkrat, če je toliko pomembno samo to, kaj se je dogajalo po vojni, zakaj se nikoli ne omenja potem še, kdo je pobijal do leta 2050 z Matjaževo vojsko in s križarji. Kar več kot tisoč ljudi je umrlo tudi še po koncu druge svetovne vojne, ko so razne tolpe križarjev Matjaževe vojske hotele zanetiti novo vojno, niso hotele položiti orožja in so napadale tako vojake, miličnike kot civiliste po Sloveniji o tem, po katerih zakonih, v skladu na kakšni pravni podlagi se je pa to dogajalo, o tem pa nikoli ni bilo govora. Ostale obtožbe, ki jih je govoril Kosi, so pa že pravzaprav bizarne in ne vem, ali sploh sodijo v Zakon o javnem redu in miru, razen da lahko gospodu Kosiju povemo, da je pač pitje alkohola v osnovnih šolah z zakonom prepovedano ne glede na to, ali gre za martinovanje ali pa za ne vem kakšne veselice, in da če ne najdejo drugega prostora za pitje alkohola in martinovanje, z martinovanjem seveda ni nič narobe, ampak če je z zakonom prepovedano pitje alkohola v osnovni šoli. za božjo voljo, zakaj potem je treba to opraviti ravno v osnovni šoli. Kar se tiče uprizoritvenih skupin, te so pa z zakonom dovoljene in na mnogih mestih, ne samo pri nas, tudi v tujini, imamo uprizoritvene skupine, ki igrajo raznorazne vojske na razno raznih prireditvah in mimogrede, da povemo še tisočkrat, partizanska vojska oziroma narodnoosvobodilni, Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije so bili pač mednarodno priznana zavezniška vojska koalicije, antifašistične koalicije Združenih narodov. In ne vem, kdo ima pravico prepovedati, da kakršnakoli uprizoritvena skupina ne dovoli, da ne sme nastopati v uniformah zavezniške vojske, lahko se nastopa v ameriških, sovjetskih partizanskih uniformah, to vse je bila zavezniška vojska Združenih narodov in Združeni narodi med drugo svetovno vojno so bili, da tudi to ponovimo, še enkrat, pod vodstvom komunistične Sovjetske zveze, Velike Britanije in Združenih držav Amerike, in to je bila zavezniška vojska in te sile so premagale nacizem in fašizem. In samo še to, no, ne vem, na katerem mestu pa ta člen dovoljuje oziroma poveličuje komunizem ali komunistične zločine, Saj noben normalen tega niti tako ali tako ne dela brez tega zakona. Letos poleti, kdo je pa radiral po Ljubljani neki neoboljševiki in se drli "Živi ostali!" in saj nobenemu levičarju to ne pade na pamet, da bi kaj takega počel. Ne, imeli smo skrajne desničarje, ki so se drli nacistične simbole. In še mimogrede, čisto za na konec no, ja, in dejansko potem, če bi bil ta člen, ki ga predlaga SDS, sprejet, potem ob obisku kitajskega predsednika ne smemo izobesiti kitajske zastave. Hvala. hvala lepa, kolegica Lena Grgurevič, tudi vi ste želeli besedo. Bi morda še kdo? Ja, vidim, da je interes, pa vas bom zdaj prosila za prijavo. Prosim, prosim za prijavo.

Na dan Slovenske vojske lahko na Gospodarskem razstavišču gledamo, kaj demokratična Slovenija uči otroke. Obstajajo fotografije otrok s puškami v rokah in s prstom na sprožilcu. Torej, predlagano je črtanje seznama organizacij, ki so sodelovale z okupatorji. Poudarjam, da gre za kolaborantske organizacije, ki so zgodovinsko dokazano sodelovale z okupatorjem

Desnica danes želi sprevreči, sprevračati in ovreči zgodovinski spomin zato, da bi legitimirala svoje sedanje početje. močno verjamemo, da je antifašizem, prav antifašizem temelj svobodne Evrope. In zaščita načela svobode govora pred njegovo zlorabo pričujoči predlog zakona ureja tako, da bodo njegovi kršitelji lahko bolj efektivno kaznovani, sankcionirani. Stanje v družbi namreč terja od nas zakonodajalcev, da odločno ukrepamo na tem področju. Hvala lepa. Kolega Teodor Uranič ima besedo in za njim kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. TEODOR URANIČ Saj veliko stvari na razpravo tamle poslanca Kosija tudi se ne morem niti se ne mislim odzivati, ker je res žalostno takšno razmišljanje, pa neke take ideološke zadeve tu nam razlagati pa celi Sloveniji, ko vemo, za kaj gre. Zdaj tako bi povedal. V zadnjem času ste vsi dobro videli, da je ne samo v Sloveniji, v Sloveniji je bil ta dogodek junija, začetek junija, ko je ta neonacistična skupina se sprehajala po Ljubljani, tam grozila, z določenimi parolami, vzkliki nacizma in tako naprej. In to je tudi spodbudilo k predlogu tega zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem redu in miru, ker so se tudi ljudje na nas obrnili, ker jasno, tudi turisti so bili zgroženi takrat. Res smo pokazali to temno plat, ki je ne bi bilo treba. Mi vemo, da 1920, moramo pa vedno iti, tudi če kdo misli, vedno moramo iti nazaj v zgodovino, zakaj je tako. 1920 je bila tudi ustanovljena ta nacionalsocialistična nemška delavska stranka, ki jo je potem vodil Hitler.

je 1939. 1. septembra povzročila drugo svetovno vojno. Vemo pa, kakšne grozote so takrat nastale, vemo, kakšen je bil potek, vemo, kaj pomeni biti nestrpen do različno mislečih, do drugih ras, tu zraven vemo za poboje Romov, Slovanov, holokavst, ki je bil izvršen nad židovskim prebivalstvom, taborišča in tako naprej. Mislim, da je ocena 70 milijonov mrtvih, ki jih je bila takrat. Še danes je veliko ljudi, no, čedalje manj, ki se tega spomnim, jaz moram povedati, da je tudi moj oče je bil v taborišču, moj star oče je bil tako da sem, po pripovedovanjih vem, kaj se je dogajalo. Vam povem, da me še zdaj pri srcu stisne takšne stvari, ki so bile, in da nekoga zdaj poslušam o partizanih in, ne vem, narodnoosvobodilni borbi, da so bili to agresorji, to je res malo zgrešeno, saj doktor Premk je dobro povedal. In če še zdaj ne vemo, kdo je bil, kdo je zmagal med drugo svetovno vojno pa zakaj smo zdaj Slovenci svobodni, zakaj govorimo slovensko, se je treba tudi to zavedati. Jaz osebno tudi povojne poboje, sigurno sem proti temu in zavračam kakršnekoli poboje, tudi to si ne štejemo v čast, treba je pa vedeti, da tisto, kar se je zgodilo med drugo svetovno vojno, te čistke, ki so se dogajale, to sovraštvo in vse je pripeljalo do tega, da se je v ljudeh nabralo toliko nekega gneva, gneva, da je bilo to težko zaustaviti. Razumem to, sigurno pa se ne strinjam, da je do tega prišlo, ampak vemo, da vsaka vojna na koncu terja tudi (nadaljevanje) ni v redu, po mojem mnenju. Je pa tako, da tako kot sem rekel, to nasilje in to sovraštvo je treba ustaviti v kali in to se zdaj širi, te zadeve so čedalje bolj pogoste tudi v celem zahodnem svetu. In nekje je treba to stvar končati, da ne bi prišli spet na isto, kot je bilo, iz neke majhne grupacije potem to vidimo, videli smo tudi politiko, ki je že s temi našimi SOS neka organizacija. Jaz sem mislim, da je to najprej slovenska obalna straža. Potem je bil nastop te iste straže, je bil nastop skupaj tudi s poslancem, zdaj, evropskim, Grimsom. Nekdo je bil tam zamaskiran in zdaj tako je ljudje, če mislite, da človek, ki se zamaskira, je po mojem mnenju ali je, če gledate filme, ali je nek ropar ali je nek kriminalec, ki se mora skriti, zakaj se ti ljudje, če je ta zadeva neka ideologija, ki je po njihovem mnenju pametna, ko dela dobro za ljudi, zakaj se ti ljudje, potem skrivajo v maskah? Jaz tega res ne razumem. Tudi pomislil sem, mogoče, ker je hladno in so dali masko gor, ampak je bila glih poleti tako, da me to res čuti no. Tako da, dajmo se zamisliti nad tem. Neke ideologije so sovražne. Jaz še nisem nikogar videl tudi v komunizmu, ko se zdaj govori, jaz res ne poznam več tu komunizma, niti ne slišim, niti to, da bi ideološko nekdo z zvezdami hodil v okoli in grozil določenim skupinam, ideološkim ne vidimo tega. Tako da so vse to neke utvare, če bi se pa to dogajalo, bi verjetno tudi v tem stilu določeno zakonodajo sprejeli. Ampak sami vemo, da to ni to in da je to samo neka farsa z desne strani. Morate pa vedeti še nekaj, tisti, ki so kolaboranti, ki so bili tudi med II. svetovno vojno isto so bili Slovani in ta stvar bi se na koncu isto končala, ker izdajalec, izdajalec, tudi nacisti, ki so bili, ki so čistili, bi počistili na koncu vse. Je treba vedeti, je samo za izkoriščanje trenutno kolaborantov, da so svoje delo opravili. Na našem terenu, potem bi pa na koncu isto končali kot vsi ostali. Tako da jaz podpiram ta predlog spremembe zakona dopolnitve Zakona o javnem redu in miru. In saj pravim, treba je take kakršnekoli ideološke zadeve zatreti, ki so sovražne do ljudi in drugače mislečih, ki zatirajo svobodo, je treba praktično to že kali zatreti. Hvala.

kriči tukaj že 30 let o komunajzerjih, pa ves čas levakih in tako naprej, čeprav so zgolj v SDS, sedijo še komunisti, člani komunistične partije s predsednikom Janezom Janšo in njihovim na čelu, kajne, ki je strumno korakal proti aidsu, ki je bil celo izključen iz partije oziroma iz zveze komunistov, pa se je zoper to pritožil, nato pa je postal goreč kristjan, naenkrat - takšni so mi najbolj všeč No, govori, da zakaj mi sedaj tu o nekih ideoloških temah govorimo, ki so stvar neke preteklosti. Kakšne preteklosti? Kje kolega Kosi živi? A neonacisti, poveličevanje nacizma, kolaboracionizma, fašizma ni današnja pereča tema. Ja, jaz ne vem, kje, gospod Kosi živi? Tako, da potem enači tukaj kolesarje, potem kolesarje naj enačimo, zakaj potem jih tukaj ne obravnavamo, ki so govorili, ubij Janšo, ubij, ne vem kaj sem si napisala, Janšiste? To je laž, nikdar ni to bilo zapisano, pač pa smrt Janšizmu in Janšizma ne moreš ubiti tudi državno tožilstvo je že dalo seveda jasno, to ni noben zakonski znak kaznivega dejanja in nobenega Janšizma ne moremo umoriti in zato seveda to ni kaznivo dejanje, logično. Tako da, glede komunizma. Zdaj sama ideja komunizma seveda ne vsebuje raznih fašističnim in nacističnim ideologijam misli, akcij in tako naprej, tako si naj kakšno knjigo prebere. To bi bilo tako, kot da bi potem rekli, če so nekateri komunisti bili pač, ne vem, nemoralni, so počeli tudi kakšne zločine - ja, tudi pri krščanstvu se je to dogajalo. Ali bomo sedaj rekli, da je krščanstvo treba na enak treba na enak način obravnavati? Kaj vse je bilo v imenu krščanstva, koliko narodov je bilo zasužnjenih, pobitih in tako naprej. Ali se bomo tako šli? Ali bomo govorili, če vemo, da je recimo pedofilija v Cerkvi bila velik problem, ali bomo rekli sedaj, kakšna organizacija je Cerkev, ki je, na žalost, celo večkrat - kar so sami priznali - skrivala sistematično zlorabe otrok, množične zlorabe. Ali bomo sedaj institucijo Cerkve napadali kot neko takšno organizacijo? Tako je to povsem povsem zgrešen način neke razprave in poskusa neke obrazložitve. Poveličevanje nacizma, fašizma in kolaboracionizma pač ni samo sramotno, pač pa ga je treba tudi kaznovati. In ta natolcevanja, da smo imeli v Sloveniji ali pa v Jugoslaviji bratomorno vojno med drugo svetovno vojno, to je popolna laž. Tukaj ni šlo za nobeno bratomorno vojno. Tukaj je šlo za zavedne Slovence, ki so se borili na strani zmagovitih sil zoper naciste in fašiste, ki so želeli naš narod potujčiti. In tukaj so sodelovali, tako kot v moji družini, tako komunisti kot kristjani na pravi strani. Na nepravi strani pa so bili izdajalci slovenskega naroda. Jaz celo menim, da so izdajalci lastnega naroda zame slabši kot tuji sovrag, tisti, ki lastne brate izdajajo. In ti so prisegli Hitlerju, prisegli so SS. In Slovani smo bili za zgolj česa smo bili vredni? Za sužnje, so rekli, bi lahko bili dobri, za sužnje, dokler bi nas rabili. da se sploh ne spominjam, kako je tu gospod Kosi goreče govoril, kako smo se Slovenci vedno upirali, pa vsemu smo se uprli. Ne, ni res. Ja, nismo se vsi tisti, ki bi jih zdaj oni radi izbrisali iz tega seznama, torej kolaboracije, kolaboracioniste. Se pač niso borili. Ti so se obrnili proti lastnemu narodu in se skupaj z nacisti borili proti proti lastnemu narodu. Hvala bogu, na strani poražencev so, in tega pač

Rupar, Rupnik, Rupnik. Mislim, žal je to en madež, kar se mene tiče, nekih odločitev, ki so bile sprejete; ampak, dobro, v to se sedaj ne bom podrobneje spuščala. Menim tudi, da Slovenci absolutno ne dolgujemo nikomur ničesar. Kljub maloštevilnosti smo skupaj z ostalimi Slovani levji delež prispevali v boju v drugi svetovni vojni. Sama imam prednike, tako po očetovi kot mamini strani, ki so končali v Dachau, v Gonarsu, s požganimi hišami, z odrezanimi rokami, pri 17 letih v bolnišnici Franja čez noč odpeljanimi otroci v SS zapore. Zato seveda goreče podpiram ta zakon in enako goreče preziram vsakega, ki sploh pomisli, da lahko temu nasprotuje. Prav tako pa menim, da bi bilo potrebno od Ministrstva za zunanje zadeve zahtevati pojasnilo glede glasovanja proti Resoluciji

Hvala lepa. Kolegica Tereza Novak, imate besedo, izvolite. TEREZA NOVAK (PS Svoboda): Hvala lepa. Kolega Kosi je prej rekel, da se moramo ukvarjati z aktualnimi izzivi. Jaz mislim, da je ta novela zelo, da odgovarja izzivu, ki ga imamo, in da ta izziv je zelo aktualen. Verjetno se bodo vsi, ki so sedeli junija, najmanj tisti v Ljubljani, in gledali parado nekih neonacistov in somišljenikov, z mano zelo strinjali. In ne gre za noben ideološki zakon. Gre za prepoved simbolov fašizma in nacizma. In ta zakon daje pravno podlago, da se bodo lahko take demonstracije in taka ustrahovanja prepovedala. prepovedala. In jaz mislim, da temu v svobodni Sloveniji moramo reči, da se s tem ne strinjamo. Ne gre niti slučajno za nobeno cenzuro in tudi svoboda izražanja in združevanja ne pomeni, da lahko prosto ustrahuješ druge ljudi, še posebej, če ti sploh nič hudega nočejo. Bom pojasnila, zakaj tako mislim. Nacistična in fašistična ideologija sta povzročili nepredstavljivo trpljenje in nimata mesta v sodobni družbi, sploh ne v Sloveniji. Tega verjetno tudi tukaj med prisotnimi ne more noben zanikati. In komunizem kot ideologija po drugi strani ni niti niti slučajno podobna nacizmu in fašizmu. Tako v biti gre za delitev dobrin po potrebah, brezrazredno družbo, odpravo izkoriščevanja in tako naprej. To ni niti slučajno podobno. Kar se je pa dogajalo med vojno na področju in po njej na področju Slovenije tudi ne moremo enačiti z uničevalnim nabojem nacizma in fašizma v času II. svetovne vojne. Šlo je za obračunavanje med ljudmi, kar je vedno posledica vojn, ne glede na to, pod kapo ideologije se to dogaja. Ni pravična nikoli, ampak vojna nikoli ni pravična. Ko enkrat do nje pride nastradajo In amandmajev, ki jih je predlagala opozicija, zato niti slučajno ne bom podprla. In ta zakon varuje javni red, dostojanstvo vseh miroljubnih in dobronamernih ljudi v Sloveniji in pa tudi mnogih žrtev II. svetovne vojne in preprečuje tudi širjenje sovražnih ideologij. Predvsem mladi morajo vedeti, da temu pri nas pač ne sme biti mesto. Ne moremo kar tako ustrahovati eden drugega. In to je zelo aktualno in tudi naša opozicijska stranka stranka zelo, zelo močno se trudi, da ja ne bi slučajno ne bilo več aktualno. Tako da res ne vem, kaj misli, ko sistem, ko vendar oni ves čas prilivajo olje olje na žerjavico. In res verjamem, da prav vsi dobro misleči ljudje v Sloveniji se strinjamo, da paradiranje nekih neofašistov in simpatizerjev z razkazovanjem fašističnih in nacističnih simbolov v Sloveniji absolutno ni primerno in da ga moramo prepovedati. Ne moremo dovoliti in tu res ne gre za nobeno svobodo govora in svobodo združevanja, da se neka organizirana skupina prosto sprehaja med nič hudega slutečimi ljudmi in jih ustrahuje z vzklikanjem in razkazovanjem simbolov, ki ne vzpodbujajo nič drugega kot strah in spomin na žrtve, na koncentracijska taborišča, na poboje, na poveličevanje ene rase nad drugo, sovraštvo proti določenimi etničnimi in drugimi družbenimi skupinami in vse druge grozote, o katerih smo se, vsaj moja generacija samo učili. In upam, da jih v Sloveniji ne bomo nikoli več izkusili. Žal pa to lahko gledamo zdaj vsi. V drugih koncih sveta. In s to novelo bomo poskrbeli, da v primeru, da se spet pojavi nek tak napad na mir, v katerem koli delu Slovenije, kot je bil ta pohod neonacistov junija v Ljubljani. Policisti ne bodo zgolj več 26. in ne bodo zgolj nadzirali, ampak bodo lahko tudi ukrepali in prepovedali, tako tako demonstracijo ustrahovanja in jaz mislim, da je to še kako zelo aktualno in še kako zelo pomembno, da sprejmemo. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo. Najprej

Pa pojdimo k 1. členu oziroma k amandmaju, ki smo ga podpisali v Novi Sloveniji, k 1. členu tega zakona oziroma dopolnjenega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru.

ki naj bi v času druge svetovne vojne z Nemčijo, Kraljevino Italijo, Kraljevino Madžarsko in Neodvisno državo Hrvaško sodelovale pri okupaciji območja današnje Republike Slovenije v Kraljevini Jugoslaviji, kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne, torej z vidika pravične obsodbe vseh totalitarnih režimov nesprejemljivo in zato tudi nepotrebno. smo se zdaj znašli v nekem trenutku, da obsojamo samo ene totalitarne režime, kar je nesprejemljivo, nespodobno in nepotrebno, gre za poseg v ustavno pravico svobode govora, saj ne dovoljuje drugačnih stališč oziroma svetovnega nazora glede obsodb vseh treh totalitarnih režimov, torej fašizma, nacizma in komunizma. Vsi trije totalitarni režimi so povzročili hudo trpljenje ljudi, komunizem tudi še po končani drugi svetovni vojni. Slovenci smo žal narod, ki nas bo bratomorna vojna bremenila vse do naše iskrene sprave med živimi. Mi bomo ta amandma podprli.

religij. Ena od zelo nasilnih religij je tudi krščanstvo. V imenu krščanstva, v imenu Boga krščanskega je umrlo na tisoče in tisoče in tisoče in tisoče in tisoče in tisoče in tisoče in tisoče ljudi na grozljiv način, včasih skozi stoletja. Ne samo v križarskih vojnah, umirali so na grmadah, živi, zažgani, obešeni, razčetverjeni, in ideologije so se pravzaprav rodile iz nasilnih religij. Tako, da nacizem in fašizem pravzaprav svojo, svoje ideje svoja dejanja črpa iz stoletij nasilja, kar so delale religije. Tukaj moramo vedeti kaj pravzaprav to je in zakaj se danes pogovarjamo, o čemer se pogovarjamo. Krščanstvo je seveda doživelo skozi stoletja, skozi stoletja našega razvoja naše civilizacije temeljit preporod, temeljit preporod. Veliko je bilo razkola v krščanstvu, ko se je krščanstvo razklalo na pravoslavno in katoliško vejo in po tem, kar se je zgodilo z reformacijo. (nadaljevanje) pomembna stvar je bila reformacija, ker z reformacijo se je spremenilo tudi katolištvo. Tako da da moramo vedeti, da pravzaprav vse te, kot sem rekla, religije in pa potem iz njih izhajajoče ideologije so v svojem bistvu pravzaprav precej nasilne, ampak to, kar se je potem zgodilo v 2. stole..., v 20. stoletju v Nemčiji in v Avstriji, je pa tragedija neizmernih razsežnosti. Veste, jaz sem bila pred kratkim v taborišču Auschwitz-Birkenau in tisto, kar sem videla, me je pretreslo do kosti in ko sem tam gledala dokumentarec, pač pred ogledom vsakemu obiskovalcu najprej pokažejo krajši dokumentarec, je bilo rečeno: ljudje, ki so prišli v Auschwitz-Birkenau so bili, velika večina med njimi tukaj manj časa kot boste vi na svojem triurnem ogledu, ker so bili takoj, ko so prispeli poslani v plinske celice. Nacizem in fašizem sta zavržni ideologiji, tako zavržni, da bi morali biti za vedno pokopani. In kolikor lahko dojamem, razumem, da si želite obsodbe zraven še drugih ideologij, ki so tudi totalitarne, morate dodati zraven tudi religije. Veste, pravzaprav ne gre zdaj za to, da bi obujali dogodke iz 2. svetovne vojne ali pa pred 2. svetovno vojno. Zakaj je treba uzakoniti to, kar je predlagano? Se bom navezala na kolegico doktorico Vido Čadonič Špelič, ki je na odboru, ko je bil, ko je bila novela obravnavana, rekla: ljudje občutijo nelagodje. Določena skupina ljudi občuti nelagodje tudi glede neke druge ideologije, nekega drugega režima. A veste, glede česa pa jaz občutim nelagodje? Jaz občutim nelagodje glede tistega, kar obstaja danes, danes, to, kar vidim danes na cesti in to, kar zaznavam pri določeni skupini ljudi, ker se bojim, kaj bo, če bo ta skupina ljudi res dobila enkrat oblast v roke in bo sproščena izvajati. Tega me je strah. Tega me pa je strah, ljudje, ki imajo avtoritarne težnje in ki ob ugodni priložnosti kot je vojna, gospodarska kriza, epidemija, kar se je zgodilo med covidom, dobi v roke oblast. In ti ljudje, ker jih je v družbi, jih je kar nekaj in so tudi med nami, ti ljudje pa lahko, ker bolj ali manj odkrito simpatizirajo z idejami, totalitarnimi idejami nacizma in fašizma, nacizma in fašizma, ker sami so goreči nasprotniki komunizma, tako da gre res za fašizem in nacizem, ti ljudje bi znali ob ugodnih pogojih tudi povzročiti kakšno tragedijo, ne sami ampak preko manipuliranja z drugimi. In to je tisto, kar je mene strah, tega. Žal smo videli v prejšnjem mandatu, kako so bili neonacisti označeni za, kaj že, bisere. Videli smo, kako se je neonacistična organizacija lahko vpisala v seznam društev, ki delujejo v javnem interesu.

tega, ker vem, kakšen je človek v svojem bistvu in ker vem, da ljudje, ki izražajo takšno, takšno in ljudje, ki so v svojem bistvu avtoritarni in ki ne izbirajo sredstev in ki to tudi pokažejo in ki znajo manipulirati z drugimi, taki ljudje so nevarni, izjemno nevarni… Prosim, če lahko tišina v dvorani, da kolegica lahko v miru razpravlja, pa da se slišita drug drugega, da boste lahko odgovorili. Izvolite. Kolegica nadaljuje. zdaj ne vem biti ne vem kaj vzbujati ne vem kakšne dramatičnosti, ampak jaz mislim, da temu, da temu je namenjen ta zakon oziroma temu je namenjena novela zakona: da bi se preprečilo v največji možni meri, da če se zgodi, da bi prišel še kakšen bolen um, kot so se pojavili v 20. stoletju in dobi v roke oblast, da preprečimo tragedijo hujših razsežnosti. Če si mi mislimo, da to ni možno v današnjem času je možno, zelo je možno in zato podpiram to novelo. Nacizem in fašizem sta izjemno zavržni ideologiji. Ideologiji, ki sta preplavili ne samo Evropo, svet, pobili na milijone ljudi in ki sta še živi. Ki imata očitno tako močne pripadnike, da si upajo paradirati po ulicah, vzklikati nacistična gesla in kazati nacistične oziroma fašistične simbole in tako, kot je rekel doktor Premk, ki ga jaz izjemno spoštujem kot zgodovinarja in ki mislim, ki je kot zgodovinar tudi edini, ki lahko oziroma, ki pravilno podaja tudi zgodovinska dejstva, nisem videla nobenega, ki bi vzklikal komunistična gesla, ki bi deloval kakorkoli v smeri komunistične ideologije, ki je tudi povzročila veliko tragedije, tudi povzročila, pa povzročilo je tudi krščanstvo. Tako je in pač to je tista resnica, ki si jo moramo priznati. Vsaka ideologija in vsaka religija je lahko izkoriščena za slabe namene.

simpatiziranje s tema dvema ideologijama, v času, ko smo že demokratična samostojna država se je pojavilo simpatiziranje s tema dvema ideologijama. In jaz, oprostite, bom povedala, ena od opozicijskih političnih strank, je pokazala simpatijo do teh dveh ideologij ali pa jih kaže s svojim delovanjem in mene je tega strah. Ker se bojim, kaj bi bilo, kaj bi bilo, če bi kar naenkrat ta politična opcija dobila oblast v roke. Tisto, kar smo videli v prejšnjem mandatu, je bil zametek tega in me res, res skrbi, kaj bi se zgodilo, če bi bilo več časa in še bolj ugodne razmere. Svet ni lep, kaže se obrat v desno, ampak ne v tisto desno, zmerno, ampak v skrajno desno, v sovraštvo. In to je to, kar me skrbi, saj samo kolega Hoivik tukaj, pa upam, da me sliši, to je tisto, kar me skrbi, ne tradicionalne desne vrednote. Mene skrbi sovraštvo, ki se seje po svetu in ki ga izraža tudi vaša politična opcija. Izjemno me to skrbi. V času, v prejšnjem času, v času prejšnje vlade se mnogo ljudi ni počutilo varno. Res ne. Ne, ni se.

Amandma je na mizi. Splošna razprava o amandmaju je, povezana je s tematiko, govorimo o ideologijah, bilo je tudi pred tem govora in popolnoma legitimno kolegica razpravlja. če želite odgovoriti imate potem naslednji krog. Izvolite. ampak takšno je moje mnenje in mnenje številnih državljank in državljanov in zato si želim, da ta zakon stopi čim prej v veljavo, da bo preprečeno vsaj to, da bodo preprečeni shodi neonacistov in 29. TRAK: (TB) - kjer policisti ne bodo mogli ukrepati. Tako da želim si, da ta svet ne zdrsne nikoli več v kakšno tako tragedijo, v kakršno je zdrsnil sredi 20. stoletja. To je to, kar si želim. In želim si, da nikoli politična opcija, ki je kadarkoli kakorkoli nakazala simpatiziranje s tema dvema skrajno zavržnima desnima ideologijama, pride na oblast. Tega si ne želim. Ne želim si tega za svoje otroke, ne želim si tega za vaše otroke in vaše vnuke. Ker me skrbi, skrbi me, če ljudje, ki so simpatizirali, ki simpatizirajo s takimi ideologijami, pridejo na oblast. Zelo.

Ne vem, če se ljudje še spominjajo, ker ljudje imamo kratek spomin, kajne, mnoge nacistične, fašistične ideologije so ljudje tudi prevečkrat omalovaževali in se niso zavedali nevarnosti, ki je pretila. Ko enkrat pride do prevelikega posega v temeljne človekove pravice in svoboščine, ko se sistem zasidra in vzpostavi, je prepozno. Zakaj sem se odločila za vstop v politiko? Ravno zaradi navedenega, ker nikdar nisem bila v politiki, tega si nikdar nisem želela, ampak ko je prejšnja vlada Janeza Janše, ki seveda denarje, namenja proračunska sredstva takšnim organizacijam, ki simpatizirajo z neonacizmom rumene jopiče in podobno, ki blati narodnoosvobodilni boj, zaradi katerega imamo mi danes svobodno Slovenijo, ker, če bi bili vsi hlapčevski kolaboracionisti, bi danes nas ne več bilo in to je čisto dejstvo, kajne, zato se je pač bilo treba aktivirati. Mi moramo vedeti, da se je preganjalo ljudi, ki so mirno protestirali, da so se vzpostavljali sistemi, kjer je bila policija direktno oziroma tožilstvo podrejeno ministru za notranje zadeve, Hojsu, ki je skupaj s Kanglerjem hodil na proteste in usmerjal policije, policiste, neposredno nad ljudi. Ali se mi sploh zavedamo, ko so mariborske dijake pa zvlekli pred sodišče, sem pa jaz rekla, sedaj pa je dovolj, sedaj bom pa morala iti v politiko, ker je to treba presekati, in smo, hvala bogu, presekali. Hvala bogu smo presekali, ampak ljudje naj ne pozabijo, pa naj poskušajo v zavesti, ozavestiti, kje smo bili, ko je enkrat prepozno, a veste, je težko priti do povratka. Tudi sedaj lahko gledamo desnico, ki, v bistvu, kaj smo poslušali vse tukaj od predsednika SDS, dovolijo si celo reči, da kdo pa reče, da tisto, kar gledamo v Gazi, je resnično, pravi izvajanje genocida, obiskovanje Izraelcev, kajne, kaj smo nad Rusi, ki so skupaj z nami za obstoj slovanskega naroda bili boje v zgodovini, vedno,

kot kaj ste ga prikazovali in tako naprej. Vse te, bomo videli sedaj, ko so, ko so pač vaši idoli Američani zamenjali predsednika, bomo videli, če boste še vedno tako goreče, goreče zagovarjali enake, bom rekla, bom rekla, vrednote ali pa ne vem kaj vse, kaj vse, nesmisle, ki jih moramo gledati, žal, tudi v zunanji politiki Evropske unije je čas, da se to jasno pove.

Neke sestavljanje fotografij mojemu očetu, rezanje glave pa Putina so lepi gor in podobne in podobne te pogrome, ki jih gledamo, sedaj napadi na sodnike, objavljanje njihovih teh

Tako, da pač, še enkrat povem, zgodovina je jasna. Sramota za vsakega, to rečem kot potomka teh, ki so dali največ kar lahko za to, da tukaj govorimo danes slovensko, kot kot taka rečem, je sramota vsakega, ki si bi dovolil glasovati proti temu predlogu in to iz nekega kvazi razloga, kvazi razloga, bi naj kolaboracioniste, ki so presegli SS in Hitlerju izvzeli, ne izdajalci domačega naroda, ki so še slabši, lastni, ki izdajajo lastne pač ne bomo tukaj vzeli

Najlepša hvala za besedo. Najprej, amandma poslanske skupine SDS bom podprl k 1. členu. Zdaj pa zakaj. Danes se mi zdi, da trenutna oblast pravzaprav ne pozna preambule k Ustavi Republike Slovenije. Pa jo bom tudi za vas, spoštovani predlagatelji predvsem tega zakona prebral: "Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema skupščina republike Slovenije, Ustavo Republike Slovenije." Jaz sem ponosen na tisti trenutek, ko se je to prebralo še v takratni skupščini, tako rekoč predhodnici tega zakonodajnega telesa. Ponosen sem na več stoletni boj Slovencev, začenši nenazadnje tudi v veliki Karantaniji pred tisoč leti, Samova plemenska zveza, se spomnimo iz zgodovine, in potem smo prišli v leto 1990 in 1991, ko smo dokončno Slovenci na plebiscitu rekli ne. Rekli smo ne fašizmu, rekli smo ne nacizmu in predvsem zaradi 45 let komunistične oblasti smo rekli ne komunizmu. Danes smo 34 let kasneje v tem Državnem zboru, torej naslednici skupščine, ko vladna koalicija predlaga zakon, ki bi 3. ne črtal, ki bi ga z zakonom črtal in to je nesprejemljivo spoštovana vladna koalicija, spoštovana Vlada. Kajti s tem, ko 31. TRAK: da je komunistična ideologija, komunizem, od leta 1917 do 2013 povzročil dokazano več kot 65 milijonov žrtev, plus še dodatnih več deset milijonov zaradi lakote. Predvsem govorimo o komunističnem sistemu v Sovjetski zvezi in tudi v SFRJ. Potem se res ne morem čuditi, zakaj prinašate tako zakonodajo prav za časa vaše Vlade, vaše vladne koalicije. V Slovenski demokratski stranki že tudi od nastanka naše stranke, ki je najstarejša stranka v naši državi, obsojamo prav vse totalitarne sisteme, obsojamo vse totalitarne režime in obsojamo vse totalitarne ideologije. Mi smo pravi demokrati v pravem pomenu besede, in to je preverljivo. to je preverljivo. In prvi korak, ki bi ga vladna koalicija naredila, da bi resno prikazala, da se s tem strinja, da so tudi oni pravi demokrati, da tudi oni skrbijo za to, da bi danes danes tudi veljala ta preambula v Ustavi Republike Slovenije, bi bil, da bi sprejeli amandma k 2. členu. To bi bil pravi dokaz za vse te napovedi, za vsa ta dejstva, ki jih navajate. Pa pravzaprav prej predsednica Državnega zbora ni govorila o dejstvih, je govorila o svojih bridkih izkušnjah, ko je pač morala oditi s prejšnjega delovnega mesta. In to je dejstvo, da je pač zapustila tisto delovno mesto in je zdaj predsednica Državnega zbora; tako so ljudje odločili na volitvah 24. aprila 2022, na demokratičnih volitvah. In tudi na naslednjih volitvah bodo demokratično odločili, koga koga želijo imeti na oblasti. Tega ne bo govorila Urška Klakočar Zupančič, ne bo govorila Lena Grgurevič, ne, to bodo povedali ljudje. In sam sem prepričan, da tudi današnji zakon, ki bo najbrž potrjen v Državnem zboru, je dokaz, da bodo tudi na podlagi tega zakona ljudje, ki so morda leta 2022 bili doma, teh malo manj kot 30 odstotkov, odšli na volišča in bodo rekli, mi smo pravi demokrati in mi obsojamo vse tri totalitarne režime, vse tri totalitarne ideologije, in bodo obkrožili tiste stranke, ki se za to zavzemajo od samega začetka. In spoštovana Svoboda, vas ni med njimi. Seveda bom amandma Slovenske demokratske stranke podprl, kot tudi Nove Slovenije, ker je identičen. In seveda jaz proti zakonu ne bom, ker ne bom glasoval o tem zakonu. Ker ne bom glasoval o tem zakonu, ki pravzaprav kaže samo na to, da boja za narodni blagor še ni konec. Ampak, spoštovani, s tem ga ni začela Slovenska demokratska stranka, pač pa Gibanje Svoboda. Hvala lepa.

Pač, govoril je o bridki izkušnji, ko je morala zapustiti sodniško mesto. To ni res, predsednica Državnega zbora je namreč sama odstopila s funkcije, ker se ni strinjala z nekaterimi, kar je izjemno visoko in pogumno dejanje. Mislim, da sploh nikogar ne poznam, ki je to storil, ker pač ni bilo določenih zadev, čeprav je bilo seveda ugotovljeno, da sama ni storila nič narobe. Poslanec SDS pa se je...

ali ste za samostojno in neodvisno Slovenijo, ne pa, ali ste za komunizem ali proti. Referendumsko vprašanje se sploh ni dotikalo družbene ureditve, ampak se je dotikalo Slovenije kot samostojne države v mednarodni skupnosti. Prej, marca 1990, smo imeli prve večstrankarske volitve, tam so se ljudje odločali, ali so za komunizem ali niso za komunizem, pa niso bili ravno vsi proti, in takrat je bila tudi socialistična republika preimenovana v Republiko Slovenijo, tako da še enkrat na referendumu leta decembra 1990, ni šlo za komunizem ali ne komunizem, ampak za Slovenijo kot samostojno državo ali za ne Slovenijo, ali za Slovenijo, kot da ostane v Jugoslaviji. V Jugoslaviji so bile tam takrat tudi že v drugih republikah večstrankarske volitve, seveda je kot vedno potem gospod Hoivik, seveda prišel do enačenja fašizma nacizma in komunizma. Že uvodno smo povedali, da to je pač početje skrajnih desničarjev, da oni imajo to, da enačijo nacizem, fašizem in komunizem kot ideologije, s tem, da bi radi upravičili svoje delovanje, opravičili nacizem in zmanjševali nacistične zločine, da jih je bilo pač več kot nacistične, saj smo spet slišali izmišljene številke, ki jih je povedal Gospod Hoivik. Pa še enkrat, da mogoče zaključimo, ker je bilo večkrat omenjeno krščanstvo. Jaz še nisem slišal odgovora na to, da če so vse te ideologije ali pa režimi bili enaki, zakaj je Vatikan in Rimskokatoliška cerkev sodelovala samo z nacisti in fašisti? Zakaj je Vatikan podpisal konkordat z Mussolinijem leta 2029? Zakaj je Vatikan podpisal rajh s konkordat z nacistično Nemčijo? Prva država, ki je podpisala kakršenkoli sporazum z nacistično Nemčijo. Zakaj, če so vsi režimi bili enaki, zakaj potem Vatikan ni podpisoval še kaj takega s Stalinom? In nenazadnje tudi pri nas, zakaj je ljubljanska nadškofija, ne vsa Katoliška cerkev, primorski duhovniki so delali drugače, ampak zakaj, zakaj je pri nas potem ljubljanska, pa štajerski tudi, zakaj je potem ljubljanska nadškofija pisala v davnostne izjave Mussoliniju? Zakaj je bil škof Rožman na prisegi Adolfu Hitlerju? Zakaj potem niso

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Jaz vas prosim, da predlagatelja, doktorja zgodovine opomnite, da je osamosvojitveni proces naša sveta stvar, in da prve volitve niso bile marca 1990, ampak 8. aprila. Na drugi strani pa še drugi opomin, bi vas res prosil, glejte, jaz sem katolik. In ves ta čas, ko ta točka traja s strani predlagateljev slišim žalitve. Ta zakon ne govori o krščanstvu, katolištvu, ampak kar neprestano se to ideologijo vleče naprej, ampak poglejte, preberite si na spletnem portalu (go.si), kar že jaz sicer dolgo vem, verska svoboda je ena izmed temeljnih človekovih pravic in ustavno zagotovljena pravica, obsega pravico do svobodne izbire spremembe ali ne izbire vere, svobodo izražanja in neizražanja verskega prepričanja, ter svobodo, da vsakdo sam ali skupaj z drugimi, zasebno ali javno ali javno izraža svojo vero v bogoslužju, pouku, praksi in verskih obredih ali drugače. Jaz prosim, da enkrat že nehate s temi napadanji, napadi na nas katolike. Spoštovani kolega, prav tako kot prejšnja kolegica vaš postopkovni predlog absolutno ni postopkovni predlog. Tudi ta predlog je v bistvu zloraba postopkovnega predloga. Jaz v razpravi kolega Premka res nisem zaznala prav nobene žalitve, zelo strokovno se je spraševal o določenih povezavah in se mi zdi pač neprimerno, da ste zdaj v bistvu, ker imate zelo omejen čas na razpolago, izrabili zdaj postopkovno za to, da ste kolegu odgovorili. Tako da, opominjam vse, da ob naslednji zlorabi postopkovnega predloga

Najprej ima besedo kolega Soniboj Knežak, izvolite.

nekaterih posameznikov, ki v bistvu se ne opredeljujejo do objav povečevanja nacizma, fašizma, katerim smo priča tudi pri nas. Zdaj to poveličevanje nacizma in fašizma, ki se je v zadnjem času ne samo v Sloveniji, pojavlja tudi povsod po Evropi, je seveda skrajno zaskrbljujoče in nesprejemljivo. Zdaj ideologije, ki temeljijo na nestrpnosti, rasizmu, sovraštvu do manjšin, do neke brezkompromisne želje po oblasti, so pripeljale do enega najbolj temnih obdobij v zgodovini človeštva, spoštovane kolegice in kolegi, in zato je prav in zato bom tudi danes podprl predlagani zakon. Tako, da bi bilo prav, da se ob takih prilikah pa vendarle spomnimo tudi nekaj podatkov. 2. svetovno vojno sta nacizem in fašizem povzročila neizmerno trpljenje in smrt milijonov ljudi, spoštovane kolegice in kolegi, milijonov ljudi. Vsak kraj, koder prihajamo, imamo številne, ki so bili ubiti od nacizma, deportirani v taborišča, zato spoštovane kolegice in kolegi, je posebej pomembno, da tovrstno, tovrstne pojave nestrpnosti. Nedolgo tega, za 1. november smo imeli številna obeležja pa spominske slovesnosti širom po Sloveniji, kjer smo se spomnili vseh

generacija mlajših, da ne pozabimo tega. In da včasih lahko opazimo, kako je majhen korak, da začneš obračunavati z drugače mislečimi, z geji, lezbijkami, migranti, skratka tisto, kar se tudi pri nas srečujemo. Spomnimo se samo prejšnji mandat prejšnje vlade. Namesto dialoga z drugače mislečimi, ki so protestirali, so uporabili represijo, v Ljubljani so zaplinili, prvič v zgodovini samostojne Slovenije so streljali, uporabili gumijaste naboje proti lastnemu narodu. To hitro pozabimo.

da smo lahko ponosni na to, da smo bili del mednarodne antifašistične koalicije, ki je pripeljala svobodo v mir ne samo v Sloveniji, v ta del Evrope, ker dolga desetletja hvala bogu lahko ohranjamo, smo živeli v bistvu rezultate tega upora proti nacizmu in fašizmu.

in pa spomina na narodnoosvobodilno boj, je prav tudi, da žrtve povojnih pobojev, kjer je za leto / nerazumljivo/, če mene vprašate, ne vem razlogov, sem že enkrat razmišljal, bom postavil vprašanje, poslansko vprašanje, bi bilo tudi prav, da te žrtve pa te posmrtne ostanke, ki se izkopavajo, ki danes še kar ležijo v nekih plastičnih gajbicah, bi bilo prav tudi to, da kot ena zrela resna država iz pietetnih odnosov, da tudi ta del zgodovine enkrat zaključimo. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. In besedo ima še kolegica Lena Grgurevič. LENA GRGUREVIČ (PS Svoboda): Hvala. Čisto na kratko. Pač osamosvojitev, to na kolega Hoivika, ki ga več tukaj ni, osamosvojitve pač ne bi bilo, ne bi imeli sploh kaj za osvobajati, v kolikor ne bi bilo narodnoosvobodilnega boja in tistih, ki so se borili za svobodo slovenskega naroda, ne pa skupaj s tistimi, ki so nas potujčevali in morili. Potem res je, da je SDS najstarejša stranka, 30 let

bi lahko rekel po nekem delovanju še zdaj, ker po partijskem sistemu se mi zdi, da samo ta stranka res deluje 30 let, en predsednik, ena volja, ni ugovorov. Ali veste, temeljne človekove pravice in svoboščine smo videli, kako so se obravnavali pod prejšnjo vlado. Tako da tudi ta, mislim, da prav proti tem, tem komunistom, katere napadajo, mislim, da se tu kar lepo udejanja. Moram pa samo strogo demantirati navedbe kolega iz iz NSi Jožefa Horvata, ki je prej želel prikazati, da se tukaj napada krščanstvo. Skrajno zavržno. V eni besedi to ni bilo rečeno in nobene žalitve niso bile rečene. Obrazlagamo zadeve, odgovarjamo kolegom iz NSi, zakaj ni mogoče komunizma enačiti, zakaj ni mogoče kolaboracionistov izvzeti in pri tem smo se samo kot obrazlago, ki je ne morejo demantirati, obrnili na cerkev kot institucijo. Ali pa krščanstvo, če želite, ne moremo enačiti s tem, kar je tudi v imenu krščanstva, so bili storjeni zločini in tudi znotraj Cerkve, ki so se prikrivali in zato mi ravno obratno smo rekli, ne bomo za to krščanstva, napadali kristjanov in podobno. Tukaj smo obrazlagali in neka dejstva niso nikdar žalitev, ne morejo biti. In nihče in to strogo zavračam, nihče ni bog varuj ne vernikov in ne ne nobenega, tudi krščanstva kot takega ali nobene vere, sploh napadov. To ostro zavračam. In res, kot je rekel tudi kolega Horvat, osamosvojitev nam je lahko vsem sveta, ampak to ne pomeni, da pripada, ne vem, njim, kajti sveto je nam vsem skupno. Neke vrednote, ki so svete, so tudi zame svete, kot ateistov ali pa za koga drugega. Neke moralne skupne vrednote so zame svete, ne glede na to, ali ure in ure sedim v kakršnikoli cerkvi ali pa pač ne. To so temeljne vrednote, ki lahko družijo vse ljudi,

Ugotavljam, da ne, zatorej zaključujem razpravo. V razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine NSi. Ugotavljam, da je interes za razpravo, zato prosim za prijave.

ima besedo kolegica Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa za besedo. Ja, seveda, amandma Poslanske skupine Nove Slovenije bom podprla. Zakaj? Zato, ker poleg nacizma, fašizma je tudi komunizem povzročil trpljenje slovenskega naroda in slovenski narod je trpel pod vsemi tremi totalitarizmi. Zakaj in kako so Slovenci med II. svetovno vojno spolzeli v oster narodni razkol, je vprašanje še vedno, kdo je ta proces povzročil in kje se je vse skupaj začelo. Dejstvo pa je, da se je širilo po celi Sloveniji. Ta razkol in lahko rečem, da danes, ko poslušam kolege in kolegice je ta razkol še vedno med nami, čeprav smo mi že druga, tretja generacija in tudi vera nas uči, da otroci niso krivi za dejanja svojih staršev, ampak nekomu to paše in ves čas vlači to naprej. Pa se kar ste začeli, bom tudi sama povedala, da je moj kolega nekdanji poslanec Socialnih demokratov tukaj v tem Državnem zboru izjavil: "Socialni demokrati smo ponosni nasledniki Zveze komunistov." - se pravi tudi režima, ki je povzročil trpljenje slovenskega naroda.

Težke zgodbe in tudi težka je tišina, ki je na teh krajih in terja seveda to, da mi zmoremo in premoremo več in da ne iščemo zakaj nekdo nekje, ker mi ne moremo vplivati na zgodovino, ki se je zgodila. In žalosti me to, da ne moremo reči, da so vsi trije totalitarni režimi, nacizem, Hitlerjev nacizem, Mussolinijev fašizem in komunizem Stalina, Ceaușesca in Honeckerja povzročil trpljenje slovenskemu narodu in je trpel vse do osamosvojitve, lahko rečem, marsikdo. In še enkrat poudarjam, ne iskati odgovorov, potrebna so dejanja, ne iskati razloge zakaj nekaj ne moremo obsoditi, če pa imamo priče, ki ležijo, nimajo glasu. Zgodovina govori tudi o nas, o njih, ampak zakaj ne moremo narediti korak naprej? Res sem žalostna, mogoče tudi malo razočarana, da vas ni bilo na Komisijo za človekove pravice in enake možnosti, ko so bili vabljeni tudi Nova slovenska zaveza, Združeni pri lipi sprave, Vseslovenska posvojitev pa mogoče sem še koga spustila. Takrat ste enostavno se koalicija opravičila oziroma ste bojkotirali to sejo Komisije za človekove pravice in enake možnosti. Takrat sem citirala svojega kolega, nekdanjega, zdaj je pa minister, kolega Hana, ki je rekel, da si želi razprave o tem, tudi o teh treh totalitarizmih, pa lahko rečem, da vas na tej komisiji ni bilo in tista komisija je edina možnost, da se lahko usedemo in pogovarjamo, da si izmenjamo mnenja, da so slovenski zgodovinarji pripravljeni se usesti za mizo in se o tem pogovoriti, zakaj in kako so Slovenci med drugo svetovno vojno spolzeli v oster narodni razkol in o tem ste vi danes govorili in mislim, da je današnja seja, ko sem poslušala, namenjena temu, praktično, da vsak pove, kje so bili njegovi predniki. To sem poslušala, ko sem bila v pisarni, ko sem pripravljala stališča za naslednjo točko. Vsak je nekje povedal, kje so bili njegovi predniki. In sem prepričana, da je doktor Premk našel tudi mojega strica, ki je bil v Rakovški četi, o tem je delal seveda podroben pregled. Pa nisem danes poklicana, da bom tukaj govorila, kje so bili moji predniki in je 19 let star padel. Jaz želim, da se tega bremena, zgodovinskega, rešimo in da gremo lahko naprej, da ne bo težko predsednici države reči, da je spomenik na na Kongresnem trgu spomenik žrtvam 20. stoletja. Ja, seveda, katerim žrtvam? Žrtvam vojne in revolucije, tem žrtvam je namenjen in res si želim to dočakati, ker moji predniki žal tega niso dočakali. Bojim se, da bodo to dočakali mogoče moji otroci ali pa moji vnuki, ampak res, to je bil tudi en razlog, da stopim aktivno v politiko, da si, da bi si, da bi lahko rekli, oprosti, bilo je narobe. Veste, kako s težavo včasih gledam vsi obsojamo, tudi sama obsojam, zelo obsojam genocid v Srebrenici. Ampak včasih si rečem, ni pa te kritičnosti, da rečemo, tudi v Sloveniji se je nekaj podobnega zgodilo. Veliko, veliko družin je bilo prizadetih, in ko smo rehabilitirali, so rehabilitirali družino Hribar, bi lahko to bil en trenutek, ko bi rekli, da je bilo nekaj narobe v tistem sistemu. Pa se to na nek način ni zgodilo. Tudi njihov potomec Peter Hribar pravi: ne bomo s prstom kazali, noben noče s prstom kazati, samo ni bilo vse tako kot je bilo. In zato zagotovo to ni splošna razprava, govorim o umestitvi tretjega totalitarizma in to je komunizem, vsi trije so povzročili trpljenje slovenskega naroda. Mimo tega ne moremo. In kdor zdaj opravičuje dejanja, ki so bila storjena po 80 letih, še vedno slišim določene zadeve, pa si rečem, pa do kdaj. Ali nismo mi tisti, ki smo neobremenjeni s tem? Ali nismo mi tisti, ki smo neobremenjeni? Še enkrat poudarjam, otroci niso krivi za dejanja staršev. In na nas je, da obsodimo vse totalitarizme, še enkrat poudarjam, nacizem, fašizem in komunizem. Vse te tri, ki so slovenskemu narodu povzročili trpljenje. Trpljenje, ki se s takimi predlogi zakona, ki je danes ponovno pojavlja. To je kot da bi sol na rano stresel. Mogoče je temu namen, ampak to ne pelje naprej. Upam no, da bodo vsaj naši otroci ali pa vnuki bili zmožni to preseči, ker sem prepričana, da smo mi že mlajša generacija neobremenjena s tem, kdo je, ki je bil, ker to ni pomembno več, ker to ni pomembno več. In ne želim, da se tukaj izpovedujemo kdo je kje bil, ker na podlagi tega se ne bomo delili. Delimo se lahko na podlagi ali smo pripravljeni za ljudi narediti vse kar je v naši moči. In mislim, da vsi, ki smo tukaj bili izvoljeni smo to obljubljali, pa žal dejanja potem pokažejo svoje.

Torej, enačenje komunizma z nacizmom in fašizmom je zloraba. To je perverzno. To je posilstvo zgodovine. Enačenje komunizma s fašizmom in nacizmom reducira bogato dediščino dosežkov levičarskih gibanj 20. stoletja na stalinizem ter jih enači z nacizmom in fašizmom kot tri enako slabe totalitarizme, med katerimi naj bi v drugi polovici stoletja čudežno, drugi polovici stoletja čudežno vzniknila vizija današnje demokratične in svobodomiselne Evrope in Evropske unije. Le kako? Gre za izprijeno potvarjanje zgodovinskih dejstev in za žalitev spomina na vse borce, ki so boj proti fašizmu hkrati razumeli tudi kot boj za pravičnejši svet, za pravičnejšo družbo. In za ta boj tudi izkrvaveli. Med njimi ni samo narodnoosvobodilno gibanje, ampak tudi tisoči španskih borcev iz predvojne Jugoslavije, Tiger kot eno izmed prvih oboroženih antifašističnih gibanj v Evropi in nenazadnje celotno primorsko prebivalstvo, ki je do izbruha II. svetovne vojne že celo desetletje trpelo pod fašističnim škornjem. Tezo o treh totalitarizmih absolutno zavračam. Cilji nacifašizma in levičarskih gibanj so namreč diametralno nasprotni kot komunistični manifest in Mein Kampf na primer, ne bi mogli biti bolj različni. Prvi govori o svobodnem razvoju posameznika in enakopravni družbi za vse. vzpostavitvi avtoritarne državne oblasti, ki si podredi vse in vsakogar in pobija manjvredne rase in pobije pol Evrope. Povzročili so največje gorje v zgodovini, v naši zgodovini. Pa še nekaj: tezo o treh totalitarnih režimih zavračam tudi zato, ker molči o kapitalizmu. najbolj mračnih desetletij 20. stoletja namreč ne moremo razumeti brez razumevanja krize kapitalizma in političnih in razrednih razmerij v 20 in 30 letih prejšnjega stoletja. Nacifašizem je predstavljal avtoritaren način razrešitve globoke krize liberalnega kapitalizma na začetku 20. stoletja. Pri pohodu na oblast so mu dejansko pomagale frakcije kapitala, vojske in aristokracije, ki so želele zatreti delavstvo in revolucionarno vrenje, ki je vzniknilo ravno v tem času. In to ta isto vrenje je izborilo, pogosto v krvi, izborilo mnoge pridobitve, ki jih danes štejemo za samoumevne od 40 urnega delavnika, prostega vikenda in plačane bolniške do splošne volilne pravice, ženske emancipacije, svobodnega, svobode združevanja in izražanja mnenj. In če dopuščamo simbole nacizma in fašizma, dopuščamo tudi njuno ideologijo. In to je ideologija zla, zla in sovraštva, najbolj zavržno možno zlo človeštva, izprijeno in monstruozno. In dokler dopuščamo simbole nacizma in fašizma in dokler enačimo z njima komunizem, dopuščamo tudi grozodejstva, ki se danes dogajajo na primer v Gazi, Palestini ali Libanonu ali kjerkoli drugje po svetu, kjer divjajo vojne. Včeraj je bil mednarodni dan otrok, otrokovih pravic. V Gazi je ubitih čez 15 tisoč otrok, nedolžnih otrok, še več je pa ranjenih in pogrešanih. Sprašujem: Kdo bo branil njihove pravice in kje so zdaj tu njihove pravice? Hvala. V bodoče res prosim, da se nekoliko bolj vsebinsko omejimo na amandma, ki je vložen. Ker sem pri prejšnjem amandmaju, ker je bil prvi po ustaljeni parlamentarni praksi, sicer dopustila širšo razpravo, bi pa zdaj prosila, da se res omejimo na

zgodovine, je prav, da se vrnemo nazaj k bistvu. Govorila bom o amandmaju Nove Slovenije k 2. členu tega zakona in ponavljam, Zakona o varstvu javnega reda in miru, danes nimamo debate o zgodovini. Smo se pa najbrž iz naših razprav naučili, da dojemamo zgodovino vsak po svoje, eno nam je pa najbrž edino: da je zgodovina bila kruta do slovenskega naroda. Nikakor pa si ne želim, da bi bila zgodovinska resnica premosorazmerna z večino v Državnem zboru. Tega si ne smemo dovoliti. In zdaj k bistvu amandmaja. Nova Slovenija, ki zavrača vsa nasilja, torej vse totalitarizme, je v časovnem oknu, ko govorimo o nacizmu, fašizmu, seveda v amandma dodala tudi komunizem. S tem, da v drugem delu tega amandmaja, ponovno v imenu resnice, tako kot prvi del dopušča, da se za potrebe izobraževanja uporabijo tudi simboli vseh režimov, zato da bi se otroci, v praksi hvala bogu ne, vendar pa v teoriji lahko seznanili, kakšne grozote so to bile. In da se te ne bi nikoli ponovile, jih je treba dejansko prepovedati. In s tem se v Novi Sloveniji absolutno strinjamo. zakaj naštevamo komunizem? In ga dajemo ob bok nacizmu in fašizmu. Prvič zato, ker govorimo o časovnem oknu II. svetovne vojne in dogodkih po njej. Drugič zato, ker smo prepričani, da je komunizem povzročil zlo in da se ga še zdaj ljudje ne samo z grenkobo spominjajo, ampak da se ga tudi bojijo. In da komunizem res sodi ob bok nasilnim režimom, je naša stranka že enkrat dokazala in zaradi tega smo si ga upali napisati tudi v amandma. Namreč, naša stranka je leta 2011 vložila v ustavno presojo Odlok o poimenovanju ulic v Mestni občini Novo mesto in takrat je pobudnik te presoje utemeljil svoj pravni interes z zatrjevanjem, da je živel v komunističnem režimu, v katerem naj bi prihajalo do sistematičnega kršenja človekovih pravic in svoboščin. V resnici se danes ves čas, ko se pogovarjamo o tem zakonu, pogovarjamo o tem, da moramo narediti vse, da ne bi več prihajalo do kršenja človekovih pravic in svoboščin. In druga pobudnica Lidija Drobnič izkazuje svoj pravni interes s tem, da pove, da je bila leta 49 in 50 aretirana kot nasprotnica komunističnega režima in da je bilo celo leta 2000 z odločbo pristojnega organa priznan status bivše politične zapornice. Kot žrtev bivšega totalitarnega režima se pobudnica, zaradi poimenovanja ulice po Josipu Brozu Titu čuti ponovno kaznovana. Kdo je bil in kaj je predstavljal in še danes predstavlja Josip Broz Tito verjetno ni treba ne nam tukaj, ne slovenskemu narodu razlagati. In ker je to Ustavno sodišče, kamor je bila vložena ta pritožba, 28. 9. 2011 odločilo, da je ta del odloka, ki govori o ulici po Josipu Brozu Titu protiustaven, ga je tudi odpravilo. Torej zakaj je odpravilo? Ker pravi Ustavno sodišče soglasno, ker se krči načelo spoštovanja človekovega dostojanstva in to načelo je utemeljeno v 1. členu Ustave. Tako ustavni sodniki. Torej, če res spoštujemo ne samo vsak svojo nekoliko različno zgodovino in njen pogled nanjo, ampak če tudi spoštujemo Ustavno sodišče, potem utemeljeno poleg nacizma in fašizma zapišemo v ta zakon tudi komunizem. Torej v imenu resnice, v imenu strpnosti in v imenu boljše skupne skupne zgodovine, ne zgodovine, v imenu skupnega življenja tistih, ki smo

Hvala lepa za besedo. Pa se tudi zahvaljujem kolegici, da je opomnila nas, ja, da govorimo o Zakonu o javnem redu in miru, ne pa da je bil namen tukaj, da imamo neke razprave o zgodovini. Mimogrede

to je pri nas predvsem Inštitut za novejšo zgodovino. In da nobena politična stranka nima pravice do svoje razlage. Zgodovine, ker taka razlaga prav gotovo ne bo objektivna, ampak seveda smo mi spet prišli do druge svetovne vojne, do vse, kar se je dogajalo vmes, vse, kar se je dovolj, ampak saj to smo pravzaprav pričakovali, kajne. Ali ni tukaj pri nas ali ne? Tukaj določene stranke pri nas že tri desetletja zlorabljajo zgodovino v tem Državnem zboru, pa kdo skozi govori o komunistih, pa kdo skozi govori o Udbi, pa kdo ponareja dokumente o predsedniku Turku, pa kdo briše zvezde na kapah pa kdo briše, kdo sežiga knjige v Kučanu, ker so kao nepravilne, samo žal se v tem Državnem zboru ukvarjamo že 30 let tudi s tem, čeprav se ne bi smeli. In mimogrede, in tukaj tudi se govori neprestano o nekem razkolu in tisti, ki govorijo o nekem razkolu med drugo svetovno vojno, delajo samo za to samo zato, da ta razkol povzročajo pač še vedno danes na podlagi nekih delitev iz druge svetovne vojne, ki so bile samo v ljubljanski pokrajini, razkola ni bilo, na Štajerskem razkola ni bilo, na primorskem razkola ni bilo, v Prekmurju in na Gorenjskem. Tako da, in kdo je bil razklan med drugo svetovno vojno? Ženske prav gotovo ne, ker ni bilo nobene o domobrancih so se v partizanih borile tudi za enakopravnost in za svoje pravice. In če gremo pa na številke, okoli 15000 ljudi je bilo, to se pravi 1 odstotek slovenskega prebivalstva se je pridružil, domobrancem, partizanov in pripadnikov Osvobodilne fronte je bilo pa tam nekje okoli 150000. Zdaj, jaz, kako je tu bil slovenski narod tukaj razklan, jaz ne vidim, jaz bi prav rekel, da jih je bila večina za partizane in osvobodilno fronto. Tako da, ampak še enkrat, to, kar je danes tukaj, ne gre za drugo svetovno vojno, ker Državni zbor res ni prostor za razprave o zgodovini, pa smo žal bili v njih primorani in to se vsi strinjamo, da s človeške plati nam je čisto vsaka žrtev enaka, pač politično in zgodovinsko, nam pa to žal ne more biti, če hočemo graditi naprej prihodnost na vrednotah za katere smo izbojevali. In kot sem že povedal, iz stranke Svoboda nesemo vence tudi na grobišča povojnih pobojev. Ker vemo, da so ljudje umirali po nedolžnem, si prizadevamo, da bodo čim hitreje tudi vsa grobišča, da bodo vse žrtve pokopane in tukaj jaz res ne vidim razlogov, da ne bi na tem mestu bili vsi, da bi se tukaj ne vsi strinjali in bili enotni. Ampak, kot rečeno, zakaj pa kot in lahko potem, magari meni se to sicer ne zdi lahko se potem enkrat sprejme tukaj neka resolucija, čeprav smo rekli, da parlamenti načeloma ne bi tega delali, ki obsoja vse totalitarizme, ampak ta člen o Zakonu o javnem redu smo pa, mislim, da že več kot prevečkrat obrazložili zakaj je tukaj samo nacizem in fašizem, da tudi kot ideologij teh treh ideologij ne moremo primerjati, in da je to odziv na dogodke letošnjega leta, ko so tukaj pri nas pač korakali nacisti in fašisti in se drli neofašistična gesla. Tako da hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati o predmetnem amandmaju? Odpiram razpravo. Prijavite se, prosim.

Najprej bi se zahvalil Leni Grgurevič, za zadnji stavek v vaši zadnji razpravi. To je to. O tem bi morali govoriti, ne pa o vsem drugem, ki zdaj govorimo. Bi pa, spoštovani predsedujoči, tudi spomnil, da če je človek doktor, če je človek strokovnjak, še ne pomeni, da ne more izvajati sovražni govor. Tako, da zato ker je strokovnjak, ni oproščen, da to, kar govori, ni sovražni govor,

ko je se kolega Horvat oglasil, je govoril o, da je gospod doktor bil sovražen v svojem govoru in vi kot razlog ste omenili, da je on strokovnjak. In jaz sem razumel,

Ker se ... Izklopite se, ker glede na vaše navedbe očitno rabite ponovno tolmačenje. Jaz sem raztolmačila postopkovni predlog kolega Horvata. V svojih razpravah doktor Premk za moje pojme, za moje razumevanje ni bil žaljiv, še manj pa je izvajal sovražni govor in v tem kontekstu sem povedala, da je bil strokoven. Nisem pa nobene povezave delala med strokovnjakom in sovražnim govorom, da smo si na jasnem. Seveda je lahko tudi strokovnjak v svojem govoru sovražen, veliko jih je, ampak kolega Premk je danes samo navajal strokovno zgodovinska dejstva in to sem prej tolmačila. Sedaj pa prosim, da se tudi vi v svoji razpravi omejite na amandma, ki ste ga predlagali. Hvala lepa za besedo. Bomo pogledali magnetogram, ampak vi ste rekli, da on ni bil sovražen, ni imel sovražni govor, to je bilo njegovo strokovno mnenje.

In v zadnji razpravi, ki smo jo imeli v tem državnem zboru o tem, o tem zakonu, jaz sem rekel, da se ne bom šel v kulturni boj. Sem tudi gospoda doktorja povabil na kavo, ta se ni zgodila, ampak ko sem jaz končal razpravljati, se je kulturni boj nadaljeval. Medtem sem se kasneje jaz tudi malo premislil, tako da se oproščam, če bom jaz tudi malo razpravljal o nekih zadevah, vezanih na kulturni boj. junija letos neki pripadniki slovenske obrambne straže

Jaz mislim, da jaz to, jaz to močno zavračam, to je na veliko napačno delovanje določenih ljudi, ki se zberejo za propagirati nestrpnost. In pol sem probal zaznati, če je bilo, če je policija oziroma če je kakšen organ na to reagiral. Nisem videl, da bi kaj preveč reagirali, tako da se mi je malo malo sumljivo zdelo. en mesec za tem je bil pa vložen tale, tale, tale zakon. Ne bom rekel, da je bil pripravljen za vložiti pa čakal moment, zato ker to je bilo že, te pojavi v Ljubljani pa v Mariboru tudi niso novi, vsako leto se kje kaj takega dogaja, ampak pustimo tako.

Lahko rečem malo v narekovajih, zato ker moja starša sta se spoznala v taborišču v Avstriji,

sem pa drugje živel, kjer smo imeli tudi težave s totalitarizmom. Benito Mussolini v svoji prvi knjigi, med prvimi stranmi govori, da je fašizem levo gibanje. Gibanje, levičarsko. Potem Mussolini ta svoja gibanje, gibanje, ni bil dovolj uspešen, je pa, je pa enega drugega totalitarca, Hitlerja, nekako tudi spodbudil, da je tudi on nekaj takega začel delati, žal za vse človeštvo, predvsem pa za Evropo in Japonsko, njegova stranka se je pa imenovala nacionalsocialistična, Kaj sta imela "ukup" ta dva, fašizem pa nacizem? "Ukup" sta imela, da sta imela predvsem neko bolno, nacionalizem in zato so se zgodile vse te grozote, kar so se zgodile. Komunizem je pa tudi totalitaren, tisti, ki smo ga takrat poznali. Razlika med tem totalitarizmom, nacionalističnim pa komunističnim je pa v tem, da je bil komunizem globalni, komunizem ni bil nacional…, nacionalen, je bil globalni in tako je tudi poslal svoje vojske, svoj denar, svoje, reče, orožje, pa take stvari, v Ameriko. V Južno Ameriko predvsem in tudi v Argentino. In jaz v tistih časih sem služil vojsko, v Argentini in v tistih časih sem moral iti tudi na teren.

potem oni dobivali denar, da so lahko rasli in sem videl, kako so jih pobijali. Jaz osebno sem videl. Tako, da noben mi ne bo rekel, kako je grozen bil, komunistično nasilje. Po mojih starših, jaz sem izvedel marsikaj, kako je bila vojna tukaj, ampak moji starši so Dolenjci, jaz sem pa imel kljub temu, da Dolenjsko opazujem, jaz sem imel to srečo, da sem se naselil, ko sem prišel iz družine v Slovenijo, na Primorskem, kjer je zgodba 2. svetovne vojne bila ne enaka, ampak je imela druge različnosti. Nekdo je tukaj pred kratkim rekel, da, je pred kratkim rekel, da na Primorskem ni bilo nasilje s strani komunizma, močno se moti.

v prejšnji razpravi je tudi doktor rekel tukaj, fašizem, nacizem so v tem nivoju, komunizem pa krščanstvo, pa v tem nivoju in se med sabo kot da bi bil komunizem nekaj več, kot pa ostala oba režima, totalitarna. Pa bom tudi predsednici Državnega zbora, ki je zdaj tukaj ni, prisotna. Krščanstvo ni ideologija, krščanstvo je vera, komunizem je pa ideologija in to je bistvena razlika. V krščanstvu verjamemo, da imamo dušo.

In mislim, da glavni problem tega je, saj veste, revolucije se začnejo in se nobenkrat ne končajo in se ne končajo, in da ne izumrejo, jih je treba filati. Revolucija na Slovenskem po mojem ni nobenkrat končana. In gospod doktor jo danes fila s kulturnim bojem. Namesto, da bi mi zdaj govorili o pomembnih stvareh, govorimo o teh. Prej smo imeli, tamle sem prišel na 30, 40 mladeničev, so sedeli, so počakali, so dočakali, ampak jaz se sploh ne vem kaj so si predstavljali. Kaj ti ljudje tu, gospod, govorijo?

lahko se spomnimo, tisti, ki je začel o tej teoriji pisati, nekako izumitelj tega, je bil človek, ki je celo življenje uporabil za misliti. On je bil misleč, pa pisal knjige,

Danes komunizem ni isti kot pa prej. Tukaj mi pišete, da je poln različnih držav, ki imajo tudi komunizem. Saj saj je bila tukaj tudi v Sloveniji, ne vem, če še zmeraj obstaja Komunistična partija Slovenije, še zmeraj ostaja in ni nobena težava s tem. Problem je takrat, ko je nasilje in zdaj namesto, da bi nasilje z orožjem, nasilje izvajate s kulturnim bojem in vse kar drugi govorijo, da je to sovražni govor. In kaj to pomeni? Vi kratite svobodo, vi kratite svobodo govora. s tem vašim zakonom. Jaz se totalno strinjam s tem, da rešitev na to, kar se je zgodilo v juniju na Prešernovem trgu, treba obžalovati in je treba vzpostaviti načine, vzpostaviti načine, kako te prekrške, tudi uzakonjene, spraviti skozi, da bomo imeli podlago zakonsko, da se to prepreči. Ampak tukaj v tem predlogu zakona je poln drugih stvareh, stvareh, ki temu ne spadajo in zato je tako odprt, odprta ta razprava. Drugače ne bi imel nobenega problema, po mojem ne. Dva meseca sem v tem Državnem zboru in sem in sem jaz poznal različne ljudi. Jaz vem, da mnogi od nas imamo različna načela, nekatera podobna, nekatera drugačna, ampak se znamo razumeti, včasih tudi ne in včasih malo tudi blefiramo. za en primer, junija meseca je gospa Nataša Sukič prišla v Idrijo za en intervju, ki je delala takrat tista postaja, ki jo imamo za Idrske novice...

Zato, ker prepreči določene pojave v družbi, ki so vezane s sovraštvom in s kratenjem svobode govora.

in zdaj tudi jo sam pozdravljam tako. Ampak vem, da ima svoje vrednote, kljub temu, da je čisto nasproti mene sedi. Dajmo vsi med nami pogledati kaj imamo dobrega za narediti v kup, ne pa razdiralno. Vi, pa opozicija

lepa, podpredsednica. Mislim, pa saj jaz sem celo primorske, pa štajerske duhovnike celo hvalil, pa so rekli, da napadam vero. Ampak, da smo si pa tudi nekaj na jasnem, vsak sociolog vam bo povedal, da je vera tudi ideologija. In nenazadnje, saj ne obstaja na tem svetu samo krščanska vera, obstaja jih kar nekaj, ampak nihče, za vsako vero bo vsak sociolog rekel, da je to pač ideologija. In ja, še enkrat tudi jaz povem, ja, mi je žal, da pri Zakonu o javnem redu, da smo spet zabredli v zgodovino, ampak sem že pojasnil, da je bilo to pač pričakovano in zakaj je bilo to pričakovano. In jaz tudi to upam, da se bo končno enkrat nehalo in da se bomo v tem Državnem zboru nehali izkoriščati zgodovino ali tragične dogodke iz zgodovine za kovanje političnih točk in da se bomo ukvarjali z mirom, varnostjo in blagostanjem za ljudi. V bodoče in nenazadnje to s tem zakonom tudi delamo. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati pri tem členu? Imamo. oprostite, imamo še prijavo, kolega Horvat in Lena Grgurevič. Najprej, toliko sem bila navdahnjena nad tem govorom, da sem se tudi sama zdaj malo v razpravah izgubila. Kolegica Grgurevič, izvolite. Jaz se strinjam z doktor Premkom, ampak poudarjam, nismo mi tisti, ki te ideološke teme znova in znova, to je desnica in to počne že 30 let. Ne leva opcija, ne leva opcija. Težko je pa potem biti tiho in ne odgovarjati na seveda takšna, to so zame izzivanja. O čem se moramo mi danes spet pogovarjati? O narodnem boju, kar sem že uvodoma povedala, o narodnem razkolu. Ne, ni bilo nikakršnega narodnega razkola, kar se mene tiče, in vsa Evropa jasno ve, kaj je nacizem in kaj je fašizem in kaj je kolaboracionizem. In to daje na eno stran in vse kolaboracioniste zraven in potem na drugo stran zmagovite sile partizanstva in tako naprej. In jaz ne vem o čem se mi še moramo pogovarjati, samo v Sloveniji se poskuša to zgodovino potvarjati in tako je bilo, če bi, tu so zgodovinarji jasni to govorim o resnih zgodovinarjih po celi Evropi, razen tu se dovoljuje in se izziva in neprestano to poudarja. In seveda meni potem reči, da ne vem, ne smem v razpravi omenjati kaj so bili moji predniki seveda lahko kot nek odziv seveda na takšne izzivanja. In jasno sem povedala, da so med mojimi predniki bili komunisti in kristjani obojni so se borili zoper okupatorja. Kristjani pa krščanski socialisti smo imeli pa ne vem koga, pa to so bili v narodno osvobodilnem boju so bili vključeni in to govorim, vsi zavedni ljudje, ki so vedeli, kdo je tujec, ki nas je prišel narod uničiti in so se uprli za obstoj slovenskega naroda in kateri izdajalci domači so mu pomagali, pika. In nehajte že naklepati. In cerkev na Štajerskem in cerkev na Primorskem je bila skupaj. Zakaj se je v Ljubljani blagoslavljala enota SS, to pa je drugo, kaj je delal Rim tudi. Žal in to dejstvo prosim sprejmite, ker tudi mi vas s tem ne izzivamo ves čas, pa ne sedaj, se pogovarjamo o neonacistih danes in to je treba obsoditi, ker

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Jaz bom govoril o pozitivnih zgodovinskih dejstvih. Nisem zgodovinar, sem čisto preprost univerzitetni diplomirani fizik, sem pa zraven že od slovenske pomladi naprej. In, kolegica Lena, vi malo updatetajte v vseh svojih parolah. Letnice, veste, čas teče, 30 let, 30 let - ne, ne, napaka! Že 35 let smo mi Krščanski demokrati tukaj, seveda na približno pol stoletja zatiranega molka, in že 35 let si pravzaprav prizadevamo za boljšo Slovenijo, za novo Slovenijo, vedno novo Slovenijo. Vodili smo tudi osamosvojitveno vlado, pa zdaj, če vam je ta Slovenija, samostojna, všeč ali ne. To so zgodovinska dejstva. Ker vam je blizu Cerkev, katoliška, zgleda, res je, sveti papež Janez Pavel II. je ključna zgodovinska osebnost - to vam bo doktor Martin potrdil, za zgodovinsko osebnost, namreč, za padec železne zavese oziroma Berlinskega zidu. Izjemno sem vesel in ponosen, vedno povem, da sem katolik, da sem Prekmurec. Letos imamo, ne boste verjeli, v naši škofiji in Občini Črenšovci Kleklovo leto. Jožef Klekl starejši, majčkeno pozna zgodovino, ve, da je ključna osebnost, ki je zaslužna, da mi v Prekmurju danes govorimo kar dva jezika, slovensko in prekmursko, in da smo postali kot del slovenskega narodovega telesa pred 105 leti, integralni del slovenskega narodovega telesa. To zgodovinsko osebnost Jožefa Klekla starejšega je se želim javno tukaj zahvaliti naši predsednici, ga je omenila v slavnostnem govoru 16. avgusta v Beltincih ob 105. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Hvala bogu, sem vesel, da so takratni pomurski poslanci leta 2005 podpisali ta moj amandma, ki je naredil državni praznik. Saj je bil že čas, bil je že čas po dolgih vladah LDS in SD in Združene liste in tako naprej, da smo ta zgodovinski čudež slovenskega naroda postavili na oltar slovenskih državnih praznikov. Iz teh razprav, jasno artikuliranih, direktno, eksplicitno in v podtonu, kar sicer ni tema zakona, pa se res - zato sem se tudi prej oglasil, se opravičujem, če sem malo zlorabil, pa nisem postopkovnega predloga -, se nekako čuti, da se napada izključno kristjane, katoliško cerkev in tako naprej. Ampak, veste, moram vam povedati, kaj se mi je rojilo po glavi. Spomnil sem se na ruskega filozofa Nikolaja Berdjajeva Nikolaj Berdjajev, znani ruski filozof -, ta je že leta 1939 napovedal, da bo komunizem prej vase sprejel prvine kapitalizma, kot pa se odrekel svojemu sovraštvu do krščanstva; tako ta ruski filozof. No, glejte, vi oziroma mi, vsi mi, vsi bi bili zmagovalci, če bi se v tem zakonu dotaknili vseh totalitarnih sistemov. Zdaj pa je jasno bilo povedano s strani predlagatelja, da na podlagi nekih neokusnih dogodkov, kjer sem prvi, da jih ostro obsojam, da jih obsojam, to, kar se je dogajalo; nisem bil zraven, sem prebral, pogledal sem fotografije, prebral vaše obrazložitve. Se strinjam z vami, tega se ne dela v tretjem tisočletju v svobodni, demokratični državi. Takšne zadeve je treba strogo obsoditi. Zdaj mi, lepo prosim, pa povejte, kaj moram narediti, da bo sprejet naš amandma k 20.a členu, ki bi imel pa naslov Prepoved uporabe nacistične, fašistične in - da mi dodamo -komunistične ideologije. Ker tam so bili zdaj dogodki in na podlagi dogodkov je nastala ta novela zakona, kjer se pač hoče sankcionirati, prepovedati in tako naprej - in je prav - nacistične in fašistične ideologije, torej uporabe simbolov in tako naprej, kakšen dogodek moramo organizirati. Povejte mi prosim, da bo naš amandma sprejet. Bi vam bil zelo hvaležen. In bili bi vsi skupaj, ne samo vi, pa vam privoščim kakšno zmago res iz srca, ker težko gledam, vem da vam je pri srcu in v glavi je zelo težko, ko vam dejansko dejansko ratingi strmoglavljajo ob tako veličastni zmagi, bili bi pa gotovo na primer, samo en primer, dajem samo eno idejo. Nič ne stane, da bi v Državni zbor spravili izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki sem jo zadnjič prebral deloma, ki je bila sprejeta februarja 2021, se pravi, ob 30-letnici samostojne države, in da bi poskušali, to nam je tudi prejšnji predsednik razdelil vodjem poslanskih skupin, ko smo bili pri njem na nekem razgovoru in je povabil k temu razmisleku, ali bi bila slovenska politika sposobna to izjavo o slovenski spravi sprejeti. res je, da ta Zakon o varstvu javnega reda in miru pravzaprav s spravo nima nič, ampak to bi bila recimo neka deklaracija, v kateri bi to izjavo sprejeli, najbrž bi jo bilo potrebno ne kaj korigirati, jaz je ne bi. Nenazadnje, če imamo SAZU, Slovenska akademija znanosti in umetnosti je to inštitucijo pač potrebno spoštovati. Jaz jo spoštujem. Najbrž nismo vsi enaki, itak nismo, ampak to bi pa bila zmaga slovenske politike, da bi neko spravno dejanje naredili, to bi bilo spravno dejanje. Leta 1990 se je nekaj začelo, potem ko se je odkrila Huda jama, potem so te amplitude glede sprave močno zanihale v pozitivno, bolj v negativno in danes, ja, žal danes tudi ta zakon k temu prispeva gospe in gospodje, smo bolj razdeljeni. Bistveno bolj kot v času osamosvajanja. Hvala lepa.

da pa se enačijo s strani med drugo svetovno vojno, med drugo svetovno vojno smo imeli pač samo dve strani v celi svetovni vojni, zavezništvo Združenih narodov in nacifašistično koalicijo, ljudje pa naj se spravijo med sabo ne glede ne glede na to, na kateri strani se je nekdo boril med Sovo, ker niti niso vedno sami izbirali svojih, kam bo koga usoda potegnila. Ampak samo, ker sem bil spet omenjen, da nekaj napadam vero. Jaz pravzaprav, da lahko samo zaželim, da bodo vedeli, da jaz spoštujem vero, jaz samo lahko zaželim po gospodu Horvatu, da bi v naslednjih letih imeli toliko novomašnikov, kot ste jih imeli vsako leto v 70. letih prejšnjega stoletja v socializmu. In ker je gospod Horvat tudi zadnjič rekel, da rad posluša doktorja znanosti, ga tudi povabim naslednji četrtek v Muzej novejše zgodovine na predavanje o zgodovini in propagandi, kjer bomo povedali kako se dejstva o zgodovini zlorabljajo za politične namene. Hvala lepa.

Nimate časa več na razpolago, mi je zelo žal. Želi še kdo drugi? Želi predlagatelj? Ugotavljam, da ne. Torej zaključujem razpravo. Tudi Nova Slovenija nima več časa, torej Nova Slovenija in gibanje Svoboda več časa nimajo, predlagatelj ima, ampak ne bo razpravljal. Tako da zaključujem razpravo. S tem smo pripeljali to točko do zaključka. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v petek 22. 11. v okviru glasovanj. In s tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Dejanom Kalohom. Predlog zakona je na 17. seji 7. novembra obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Zatorej dajem besedo predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč in najprej ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Tomaž Lah. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Kolegice in kolegi. V Poslanski skupini Svoboda podpiramo varstvo in odlično upravljanje z najstarejšo trto na svetu, prav tako pobude, ki kakorkoli izboljšujejo status tovrstnih naravnih in kulturnih znamenitosti. V primeru Stare trte, kot ji rečemo v Mariboru, pa imamo v Sloveniji soliden zakonodajni okvir na področju njene zaščite, kjer se ureja status trte kot naravne vrednote državnega pomena, kar pa seveda ne pomeni, da upravljanje s staro trto in skrbi zanjo v prihodnosti ne moremo izboljševati. Predlagatelju seveda ne odrekamo dobrih namenov in poti, ki jo je izbral, vendar pa menimo, da obstajajo bolj modri zakonodajnopravni pristopi za potrebne rešitve. Smo pa izrazito razočarani nad iskrenostjo skupnega iskanja rešitev in voljo po čim širši vključenosti poslank in poslancev, ki imajo staro trto zaradi različnih vzgibov še posebej v zavesti. Neusklajenost se ni odražala samo v okviru Državnega zbora, ampak tudi na ravni lokalne skupnosti, ki mora imeti v zvezi s tem ključno vlogo. Poslanski zakoni si vselej prislužijo veliko pripomb Zakonodajno-pravne službe, kar je seveda na nek način razumljivo, vendar gre v tem primeru za res malokrat videna velika odstopanja že od osnovnih nomotehničnih vidikov, da o vsebinskih niti ne govorimo. Zato bi bil potreben poseg praktično v vsak člen, predlagatelj pa je na seji odbora nastale zakonodajno-pravne zagate skušal reševati zgolj z enim dopolnilom, ki pa po mnenju Zakonodajno-pravne službe ni pripomoglo k večji skladnosti. Na primer stroški vzdrževanja hiše Stare trte, ki je v občinski lasti, ter promocija in izvedba tradicionalnih prireditev, ki so v pristojnosti Zavoda za turizem Maribor, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, ne more obremeniti državnega proračuna, gre namreč za naloge promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, ki jih po zakonu izvajajo občine kot temelj lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji. Po našem prepričanju bi morali zakonodajni okvir začeti nadgrajevati na podlagi širokega dialoga, začenši že v lokalni skupnosti, morda z novim predlogom ali dopolnitvami odloka o razglasitvi Stare trte v mariborskem Pristanu za naravno znamenitost, ki je star že več kot 30 let, enako Pravilnik o Stari trti. Mariborska, več kot 400 let stara trta je pomemben del slovenske kulturne in naravne dediščine, zato menimo, da se v prihodnosti pri financiranju pomaga predvsem pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kajti gre za področje dejavnosti turizma, promocije najstarejše trte in njene mednarodne prepoznavnosti v evropskem in svetovnem merilu. Podpiramo tudi, da se upravljanje vinogradniških in vinarskih ukrepov izvaja na ustreznih strokovnih institucijah. V Poslanski skupini Svoboda, zlasti vse poslanke in poslanci iz Maribora in širše okolice, bomo v prihodnosti z veseljem sodelovali pri vseh konstruktivnih pobudah, ki izboljšujejo stanje najstarejše vinske trte na svetu in status njenega varstva kot naravne in kulturne dediščine, saj je Stara trta ključni steber promocije bogate tradicije vinogradništva in vinarstva tako v Mariboru, na Štajerskem kot v celotni Sloveniji. Zadevnega predloga zakona o najstarejši trti na svetu pa v Poslanski skupini Svoboda žal zaradi prevelikih pravnih in vsebinskih pomanjkljivosti torej žal ne moremo podpreti. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica doktorica Tatjana Greif. Levica): Hvala za besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovani zbor, spoštovana javnost! zakonom se celovito ureja varstvo, ohranitev, promocija in razvoj področja Stare trte, ki raste ob pročelju hiše, najstarejše trte na Vojašniški ulici 8 na Lentu v Mariboru. S tem se predvidi financiranje iz proračuna Republike Slovenije za vzdrževanje območja Stare trte, izvedbo letnih prireditev ter promocijo Stare trte kot naravne dediščine državnega pomena v višini 500000 evrov letno. Skrb in zagnanost za zaščito in promocijo tako imenovane najstarejše trte na svetu v Levici pozdravljamo. Uvodoma najprej opozarjamo na anahronizem v samem naslovu zakona. Govorimo o najstarejši trti na svetu, ta pa je lahko le v arheoloških depozitih. Naša mariborska trta je lahko le najstarejša živeča trta ali najstarejša rodna trta na svetu. Vinska trta (Vitis vinifera) je ena od osnovnih kulturnih rastlin. Najstarejše dokaze o pojavu trte na Zemlji daje paleontologija: gre za fosilne ostanke sorodnika divje trte podvrste silvestris iz plasti spodnje krede iz časa izpred okoli sto milijoni let. Divja vinska trta je v zvezi s človekom arheološko dokazana že iz mlajšega paleolitika, to je 35000 do 11000 let pred našim štetjem. Najstarejša, načrtno vzgojena vinska trta pa je arheološko potrjena v šestem tisočletju pred našim štetjem na Bližnjem vzhodu. Od četrtega tisočletja pred našim štetjem je poznana v Egiptu in Mezopotamiji in okrog 2500 let pred našim štetjem v Grčiji. Toliko o fenomenu starosti. Lokacija Stare trte za vpis na seznam svetovne naravne dediščine domnevno ne izpolnjuje nobenega od predpisanih kriterijev, zato ne more biti vpisana na seznam kot je predvideno s predlogom. Zakona ti kriteriji so: da vsebuje presežne naravne pojave ali območja z izjemno naravno lepoto ali estetsko vrednostjo, predstavlja izjemne primere glavnih razvojnih stopenj zemeljske zgodovine vključno z značilnimi neprekinjenimi geološkimi procesi v razvoju reliefnih oblik ali z značilnimi geomorfološkimi oblikami. Predstavlja izjemne primere neprekinjenih ekoloških in bioloških procesov v evoluciji in razvoju, terestičnih sladkovodnih, obalnih in morskih ekosistemov ter rastlinskih in živalskih združb. Vsebuje najpomembnejše in značilne naravne habitate za / nerazumljivo/ varovanje biološke pestrosti vključno z ogroženimi vrstami. Stara trta je v pravnem redu Republike Slovenije že določena kot naravna vrednota državnega pomena in sicer kot drevesna in botanična vrsta po Pravilniku o določitvi in varstvo naravnih vrednot. V uredbi o zvrsteh naravnih vrednot so predpisane tudi varstvene usmeritve. Prav tako velja Odlok o razglasitvi stare trte v mariborskem Pristanu za naravno znamenitost, v katerem so določeni režimi in pravila ravnanja ter globe za prekrške. V zvezi s predvidenimi novimi ki se s predlogom zakona v 15. členu predpisujejo Zavodu za varstvo narave so le te izven pristojnosti tega zavoda. Pri določanju statusa kulturnih spomenikov državnega pomena, vzdrževanja ter financiranja le tega je treba upoštevati zakonodajo, ki ureja varstvo kulturne dediščine. Tako na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Pravilnika o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah trte samostojno ni mogoče uvrstiti med kulturno dediščino. Tudi ni sprejemljivo, da bi stroški vzdrževanja hiše, ki je v občinski lasti, ter promocija in izvedba prireditev, ki so v pristojnosti Zavoda za turizem Maribor, čigar ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, bremenili državni proračun. Ministrstvo za kmetijstvo namenja denarna sredstva tako izvajanju javnih služb in strokovnih nalog na področju vinogradništva in vinarstva kot tudi izobraževalnih in raziskovalnih institucij. Na podlagi navedenih protipravnosti in neskladij predlog zakona v Levici ne bomo podprli. Vsekakor pa upam, da se bo nadaljevalo prizadevanje za zaščito stare trte v Mariboru kot svetovne kulturne 48. Pa še to, pred obnovo Lenta v 80. letih so staro trto ohranjali Romi, ki so tam ob Dravi od vekomaj prebivali. Tudi njim gre zasluga, da je stara trta preživela.